Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні народні депутати, відповідно до статті 25 Регламенту у середу ми маємо 30 хвилин для виступів народних депутатів внесенням пропозицій, оголошень, заяв і повідомлень. Прошу народних депутатів зареєструватися на виступи.

Слово надається народному депутату України Гевку Володимиру Леонідовичу, фракція політичної партії "Слуга народу".

Шановний головуючий, шановні народні депутати, вітаю вас с початком нашого робочого дня. Спершу хочу заявити про те, що наша фракція і я особисто вважаю неприпустимою поведінку представників Укрексімбанку, і я особисто вимагала їх відставки. Але говорити сьогодні не Але говорити сьогодні не про неприпустимість Укрексімбанку, я думаю, про це ще сьогодні поговорять. А хочу поговорити про неприпустимість поведінки нашого Голови і спікера, тому що вчора, коли ми обговорювали відставку, причин називалося замало. Я хочу назвати ті причини, які заважали працювати мені як голові Комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів. Перше, хочу сказати, що насправді вважаю, що була узурпація влади з підстав 85 статті Конституції. (Шум у залі) Вчора про це не говорили взагалі. 35 з дужкою. 35 з дужкою – це означає, що голова Апарату має бути призначений Верховною Радою. Голова Апарату Верховної Ради, який організовує роботу, не був призначений з 16.07.2020 року. А це означає, що Апарат працював за особистими вказівками Голови. Голова, власне, боявся виносити кандидатуру, мабуть, тому, що ця кандидатура не була б прийнята сесійною залою. Власне, саме порушення Конституції є основним. Другою, звісно, є та причина, про яку вчора говорили багато, це формування порядку денного. Фракція "Слуга народу" була обрана для того, щоб робити реформи, які б відтягували відтягували спрута, який поглинає, в тому числі і соціальні фонди, від тих рук, які кладуть ці кошти у власні кишені. Саме такі законопроекти гальмувалися Головою в тому числі. Так звані політичні проекти, по яких Голова намагався бути нейтральним. Так, я поважаю Дмитра Олександровича, але в його особистих якостях є так звана нейтральність. Хочу нагадати всім слова Грушевського, на вулиці якого ми знаходимося, назва, його прізвище стало назвою нашої вулиці. Коли ховали крутян, які боролися за українську свободу, він сказав наступні слова: "Велике щастя загинути тут, у боротьбі, а не дезертирами, не нейтральними, не замішаними у юрбі страхополохів, що безплатними пасажирами силкуються прослизнути у нове царство української свободи". Можна боротися, можна мати свою позицію, можна її відстоювати, але не можна бути безплатним пасажиром і не можна зраджувати наших виборців, які хочуть, щоб зміни були. Наші рейтинги нашої партії, нашого Президента тільки тоді збільшуються, коли ми боремося щодо таких фактів. Я підходила до Дмитра Олександровича щодо того, щоб запровадити тут в українському парламенті дебати, я думаю, що це наше майбутнє. І ще. Моя фракція, нам важко, але важко і їм, опонентам, які там, бо вони не зробили того, що ми робимо зараз – не робили тих реформ.

Доброго всім дня! З цієї високої трибуни я неодноразово звертався до Президента України з пропозицією припинити тиск на опозицію та її лідера Віктора Володимировича Медведчука. Сьогодні я звертаюся до українського народу, ви маєте знати правду, чому влада здійснює репресії проти партії "Опозиційна платформа - За життя", чому тримає під арештом Віктора Володимировича Медведчука, чому так звана демократична влада закрила три інформаційні канали за антиконституційним рішенням Ради національної безпеки і оборони. Причина одна: народ України чув правду, а не слухав казочки Президента Зеленського про те, що в Україні дороги кращі ніж в Нью-Йорку, про те, що ми є майстрами спорту в боротьбі з COVID-19, про те, що влада Зеленського перемогла Але скандал "офшор 95" показав, що влада Зеленського корупцію не перемогла, вона її очолила. Наведу ще вам декілька антирекордів нинішньої влади. ціна на газ на Українській енергетичній біржі встановила новий історичний рекорд – Нафтогаз продав газ за ціною 1440 доларів. І це навіть вище європейської ціни. Але якби Президент Зеленський скористався домовленостями, яких досягла команда ОПЗЖ під керівництвом Віктора Володимировича 2019 року, то Україна уже б два роки отримувала газ за ціною 175 доларів. Наведу ще декілька прикладів. Українська газотранспортна система – одна з найбільших і з найпотужніших у світі. Але вона ризикує перетворитися на купу металобрухту, тому що непрофесіоналізм і геополітичні помилки влади довели до цього. Але Віктор Володимирович Медведчук уже три роки відстоює ідею газотранспортного консорціуму між Європейським Союзом, Україною та Російською Федерацією, і це б дозволило зберегти українську газотранспортну систему, українці мали б дешевий газ. По боротьбі з пандемією Україна знаходиться на рівні африканських країн. Тристоронній газовий консорціум, знижка ціни на газ, виробництво власної вакцини, план по припиненню збройного конфлікту на сході України – це ті напрацювання, які запропонував Віктор Володимирович Медведчук нинішній владі, але із-за недалекоглядності і політичного егоїзму влада відкинула ці напрацювання. І сьогодні ми спостерігаємо наступне. Президент Зеленський та його команда формують нову форму державного управління, якої ще не бачив світ, - це президентська монархія. Або її можна назвати ще антиконституційною монархією, бо наш Президент не хоче жити за Конституцією та законами України. Дякую.

Доброго дня, шановна президія, доброго дня, шановні колеги! По-перше, я хотів би, звичайно, почати з різкого засудження як всіма моїми колегами у нашому комітеті так і всією нашою фракцією абсолютно ганебних подій, які сталися в Укрексімбанку. Зараз ми вже збираємо підписи під відповідними зверненнями до правоохоронців, вважаємо, що всі причетні до цієї ганебної історії мають понести і понесуть відповідно до законодавства покарання. Зараз хотів би перейти до іншої теми, з якою хотів виступити, це історія сумна, яка не мала так закінчитися, це історія про команду. Коли ми приходили сюди, фракція "Слуга народу", ми всі були командою і планували зробити певні речі. Ми планували зробити діяльність парламенту більш ефективною, планували, що тут з'явиться цивілізована дискусія, справжня, ґрунтовна, глибока, планували, що парламент буде працювати з високою ефективністю на користь Україні. На жаль, рекомендації міжнародних експертів, так звана Місія Пета Кокса, не були враховані, на жаль, зміни до Регламенту блокувалися, на жаль, ми тут тонули місяцями в абсолютно божевільних маніпулятивних правках. Нам тут розповідали антисемітську маячню про те, що українську землю скуплять Ротшильди і Сорос, і з'їдять. Ну що, з'їли? Ні. Нам тут розповідали, що ми тут порушуємо свободу слова, Президент, РНБО, щось не вдається, бо люди з підсанкційних медіа чудово себе почувають в кулуарах Верховної Ради. Це я до того, що коли ми захищаємо керівника парламенту, який дозволив їм тут знаходитися, і кажемо про Регламент, то я хочу нагадати певним колегам, що так само важко бути трішки вагітними, як і бути тут патріотами, а тут ні. Хочу нагадати, що на країну напали, і коли вороги країни себе чудово почувають в кулуарах Верховної Ради, це не те, для чого нас тут обирали. Отже, ми були командою. В певний момент, на жаль, одна людина, наш товариш, вирішив йти своїм шляхом. Він має на це повне право. Але це вже не про команду. Ми залишаємося командою. Хтось, може, хоче перейти в команду до олігархів, разом, до речі, з іншими фракціями тут в Раді – це не наша команда. Наша команда – це народ України, а не олігархи. Дякую.

Восьмий рік йде окупація Криму, триває вона. Дехто тут досі вважає військову окупацію Криму, бандитський тиск, тиск, злочинний тиск на наших мешканців в Криму вважає якимось там референдумом. Це неповага до наших людей в Криму, які і досі чинять опір окупанту. За це підвергаються тортурам, за це вони сидять в тюрмах, вони вони дуже у важкому стані. Зараз по всій Україні йде така акція підтримки дітей наших політв'язнів. І це не тільки мова про гроші, це бути солідарними в цій боротьбі. Я вас також закликаю залучитись до цієї акції. "Європейська солідарність", зокрема Петро Порошенко, бере на себе допомогу дітям Нарімана Джелялова. І я вас дуже прошу приєднуватись до цієї акції, це дуже важливо. Ця підтримка, ще раз вам кажу, це дуже важливо, щоб наші наші люди в Криму відчули підтримку від влади і особисто від нашого парламенту, від депутатів. Дякую.

Шановні друзі, я хотів би зупинитися на темі, яка хвилює дуже багатьох людей з ваших виборчих округів і з мого теж. Я представлю Волинь, і у Володимирі, і в Нововолинську є величезна проблема зі свавіллям газовиків. На превеликий жаль, облгази, які у власності того чи іншого олігарха, в нашому випадку на Волині це пан Фірташ, який уже який рік сидить у Відні і чекає екстрадиції до США, і ці хлопці здійснюють просто наругу над населенням. От ми зараз зустрічаємося у дворах багатоквартирних будинків з мерами з моїми колегами міст і Володимира, і Нововолинська, люди криком кричать. Перша проблема. У випадку навіть невеликої заборгованості що роблять газовики? Вони приїжджають у приватне помешкання, ніби кваліфікують, що є витік газу, перекривають газ для людей, не питають, є там неповносправні, є там маленькі діти, яка є проблематика, вони просто вимикають подання газу і їдуть. Нічого не пояснюють, ніяких моментів немає. Таких випадків уже не просто десятки – сотні. Люди обурені, тому що є різні моменти, сьогодні COVID, у людей немає коштів і тому подібне, причому коли навіть заборгованість там є 100 чи 200 гривень. Це неприпустимі методи, вибачте, якогось гестапо, знущання над людьми. Другий момент – це робота call-центрів облгазу. Люди не можуть додзвонитися по жодному питанню, тому що нарахування, які приходять у платіжці незрозуміло звідки беруться, особливо старше покоління. Тобто насправді немає комунікації між надавачем послуг і безпосередньо споживачами. Люди просто втрачають години і дні, коли стоять у чергах і хочуть добитися ясності, за що їм потрібно платити. Це неправильна історія. Я хочу звернутися до всіх інстанцій: до НКРЕ, до профільного міністерства, до правоохоронних структур – давайте наведемо порядок, давайте не дамо можливості приватним облгазам знущатися з простих мешканців, давайте шукати механізми, аби не було оцих відключень в приватних помешканнях за надуманими підставами і аби була комунікація безпосередньо приватної структури, аби чітко чули кожного, хто звертається по їхній проблематиці. Дякую.

Шановні колеги, шановний головуючий! Ну, перш за все хотів би привітати рішення Голови Верховної Ради пана Разумкова, що він зняв всі обмеження на присутність журналістів у залі Верховної Ради. Але в мене тільки одне питання: чому, коли Україна була в "зеленій" зоні, коли у нас практично не було ні одного хворого на добу, ми обмеження не знімали? Чому коли комітети просили дозволити доступ журналістів на засідання комітетів, ми обмеження не знімали і казали, що в нас карантин? Сьогодні, коли в Україні 13 тисяч захворівших на добу, ми знімаємо обмеження. Я вітаю це рішення, але хотів би знати, чому в нас подвійні стандарти, чому в нас звичайний керівник, який має виконувати робочі завдання, стає політиком? Чому коли сьогодні стало вигідно пустити журналістів і показати, який він хороший, а хтось поганий, коли, не дай Боже, буде "червона" зона, ми знімаємо обмеження? Київ на межі "червоної" зони, ми маємо це розуміти. Друге. Чому в нас закони, і це зараз я до опозиції, яка дуже р'яно захищає рішення фракції "Слуга народу" і ще двох фракцій відкликати Голову Верховної Ради, чому ваші закони не проходять, чому їх не ставлять в порядок денний? Чому ви не запитаєте? В мене одне питання: в Україні за рік погибає… помирає 85 тисяч людей від шкідливого впливу тютюну. З 1 червня, з Дня захисту дітей, спікер Верховної Ради не ставить в порядок денний або ставить у непрохідний список Закон проти тютюнопаління. Питання – де стандарти? Чому, коли в нас є 2,5 мільйона людей, яким яким необхідно лікування, спікер всіма можливостями, тому що він особисто цього не хоче, збиває цей закон. В мене питання: подвійні стандарти, опозицію влаштовують? Тоді підтримуйте. Мене не влаштовує, я хочу працювати і я хочу, щоб спікер був не політиком, а виконавцем. Чому, коли Погоджувальна рада перетворилася в нас замість робочої наради, перетворилася в політичний виступ спікера Верховної Ради як головуючого? Питання: чому ми сьогодні другий день втрачаємо дорогоцінний час, тому що в нас… і в нас нема порядку денного? І коли вчора спікера попросили, зберіть ще одну Погоджувальну раду, давайте будемо працювати, на даний час Погоджувальна рада не оголошена. В мене більше питань нема. Якщо всіх це влаштовує, ну, давайте далі будемо займатися політикою, а не роботою. Дякую. Слово надається народному депутату України Скорику Миколі Леонідовичу, фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Народний депутат Скорик, фракція "Опозиційної платформи – За життя". Шановні колеги, шановні громадяни України, хотілося б зупинитися на декількох питаннях. Перше. дні, коли весь світ відзначає 80-у річницю трагедії у Бабиному Яру, коли в Києві перебувають керівники, перші керівники Німеччини та Ізраїлю, я думаю, що варто задуматися над спробами в цій залі переписати історію, над проявами фашизму в нашій державі, над спробами заперечити Голокост. Тому що заперечення Голокосту є кримінальним злочином у багатьох країнах світу. ми обов'язково, Верховна Рада повинна звернути, серйозно звернути на це увагу і зробити серйозні висновки для країни з точки зору гуманітарної політики. Друге питання. Ви знаєте, от якщо прислухатися до того, що переді мною говорили представники монобільшості, вони пояснювали суспільству, чому вони вирішили відставити спікера, вся провина якого полягає в тому, що він, працюючи в команді "Слуга народу", намагався виконувати Регламент. Мені дуже дивно, що замість того, щоб обговорювати спікера і те, як ви його будете відставляти – правильно чи неправильно, ми не обговорюємо ті питання, які дійсно турбують країну. Про мир і виконання Мінських угод я взагалі не кажу, тому що останнім часом я чую тільки войовничі, псевдопатріотичні заяви з фракції "Слуга народу" стосовно того, як ми повинні відвойовувати Донбас, замість того, щоб дійсно розпочати процес політичної частини, реалізації політичної частини Мінських угод. Але на сьогоднішній день на перше місце виходить навіть не це питання, а питання виживання країни через стрімке і неконтрольоване зростання ціни на газ. Сьогодні зранку я прочитав, що ціна на газ досягла 1 тисячі 600 доларів за тисячу кубометрів. Ви поспілкуйтеся на місцях з людьми, почуйте їхню точку зору від органів місцевого самоуправління, коли Прем’єр-міністр, коли Президент заявляють, що не зростуть тарифи. Як вони не зростуть? Ви намагаєтесь перекласти ціну тарифів на місцеву владу. Вони не мають відповідних коштів, вони не мають відповідного фінансового ресурсу. І на сьогоднішній день ви повинні сказати їм правду, що ви будете вимагати, і вони фактично будуть це робити, закриття більшості бюджетних закладів, тобто шкіл, дитячих садків, лікарень. Ви повинні говорити суспільству правду, тому що жодних кроків стосовно стабілізації цього питання, жодних пропозицій, врахування пропозицій фракції "Опозиційна платформа – За життя", керівництва нашої фракції в особі Юрія Бойка стосовно того, щоб ми відштовхувалися від української ціни на газ… Шановні колеги, на жаль, ми сьогодні не можемо розглядати законопроекти, бо у нас відсутній порядок денний. Чому порядок денний відсутній? Тому що його затвердження на Погоджувальній раді було зірвано в понеділок. Не поставлена на голосування пропозиція від найбільшої фракції щодо порядку денного цього тижня. Незважаючи на це… власне, оцінку діям керівництва Верховної Ради надала Верховна Рада, відсторонивши від ведення засідання на два дні, але вчора ж ми звернулися, аби провести цю саму Погоджувальну раду і затвердити порядок денний вчора, і сьогодні вже працювати над законопроектами. Погоджувальна рада не збирається. Через опозиційні фракції та засоби масової інформації нам передають, що вона не збирається тому, що начебто необхідно три дні, аби розіслати документи тим членам Погоджувальної ради, які повинні зібратися. Три дні, хоча з понеділка у нас не затверджений порядок денний. Три дні, про які ми згадали чи не вперше за всю історію цього скликання. Чому, чому всі ці дії з'являються тоді, коли у Верховній Раді з'явився антиолігархічний пакет? Чому закон 5600, який на сьогодні має 11,5 тисяч поправок, умисно затягується в його розгляді? Чому? Тому що, напевно, це приносить гроші тим чи іншим бізнес-колам, тому що якщо б ми проголосували 5600 в липні, як збиралися, то олігархат не заробив би більше 5 мільярдів, а ці 5 мільярдів заробила б держава. Чому стільки питань по 5599, якщо є сумніви в рішенні, які прийняла Верховна Рада в залі? Чому не винести в порядку 131 статті і виправити помилку цю, знявши всі сумніви, як це ми, до речі, робили щодо інших рішень. Чому ми підняли всю цю казуїстику саме сьогодні? Мені здається, що всі в цьому парламенті за Регламент. І всі в цьому парламенті за те, аби спікер Верховної Ради був спікером всього парламенту. Але Регламент повинен застосовуватися однаково, без подвійних стандартів, а спікер повинен бути спікером всього парламенту, а не спікером опозиції. Дякую. Слово надається народному депутату України Арешонкову Володимиру Юрійовичу, депутатська група "Довіра". Будь ласка. 10:32:58 АРЕШОНКОВ В.Ю. Шановний пане головуючий, шановні колеги, дві короткі картинки з історії. Штатах Америки проводиться глибоке дослідження стосовно рівня тих знань, які отримують учні шкіл, студенти вищих навчальних закладів. І після того як було завершено таке глибоке вивчення, на стіл Президенту була покладена доповідна записка, яку він озвучив, і звучала вона приблизно так: що є загроза національній безпеці Сполучених Штатів внаслідок низької якості освіти. Що було зроблено після цього? Були вкладені величезні кошти, модернізована система і сьогодні на відповідному рівні знаходиться країна. Друга картинка. Початок 2000-х років, Президент Ющенко повертається з однієї із східних країн, азіатських, точніше, і заявляє про те, що теж він переконався, наскільки швидко вдалося цій країні провести реформи, позитивні зрушення саме внаслідок кардинальної зміни системи освіти. І тепер до нашого часу. Нагадую, виступ Прем'єр-міністра нещодавній, де він заявив про те, що "Нова українська школа", а конкретно її педагоги, вчителі сьогодні мають виконати важливу державницьку місію – виховати нового патріота України, людину молоду, яка буде освічена, яка буде сучасна, конкурентоспроможна в цьому бурхливому світі. І тепер у мене питання: а чи усвідомлює до кінця шановний Прем'єр-міністр і наш уряд, що потрібно для цього зробити, щоб педагоги, вчителі могли виконати цю надзвичайно важливу місію? Я ще раз повертаюсь до питання фінансування галузі української освіти і науки. Шановні колеги, ми зараз працюємо над бюджетом наступного року. Давайте зробимо все для того, щоб достойне фінансування, гідне по оплаті праці, по створенню умов для наших педагогів. І на завершення ще раз до створення нового правоохоронного органу Бюро економічної безпеки. Я вчергове звертаюсь до уряду. 25 вересня пройшло. Два місяці дається на те, щоб новостворений орган запрацював. Немає сьогодні, ще не визначено питання з приміщенням, необхідне обладнання, організаційна техніка, кадри, які потрібно вже сьогодні набирати. Давайте прискоримо цей процес. Тому що це надзвичайно важливий орган для всієї країни. Дякую. Дякую, Володимир Юрійович. Слово надається народній депутатці України Безуглій Мар'яні Володимирівні, фракція політичної партії "Слуга народу". І це крайній на сьогодні виступ. Будь ласка. 10:36:09 БЕЗУГЛА М.В. Прошу передати слово Костіну. ГОЛОВУЮЧИЙ. Костін, будь ласка, Андрій Євгенович. Шановні колеги, ми всі знаходимось зараз в складній ситуації. Але ця ситуація виникла не вчора і не позавчора, і не минулого тижня. Вона накопичувалася багато місяців. Ми всі з вами маємо План законопроектної роботи. І в цьому плані є дуже багато законопроектів, які з різних питань, які спрямовані на реформування різних, дуже важливих напрямків життя в Україні. Мені як голові комітету дуже шкода, що попередні порядки денні пленарних засідань формувалися таким чином, що багато тижнів закони, які є в плані законопроектної роботи, вони або не виносилися в зал, або вони технічно ставилися в так звану непрохідну частину нашого порядку денного. Це для мене і для багатьох інших голів комітетів завжди було незрозуміло, тому що ми як комітети спрацювали і винесли до зали Верховної Ради ті законопроекти, які були нами напрацьовані. Наприклад, якщо ми говоримо про реформування судової влади, це не тільки ті закони, які ми з вами прийняли на минулій сесії, це й багато інших питань, які потребують швидкого розвитку. Ми не можемо дозволити відправляти, наприклад, засобами електронного зв'язку по електронній пошті судові повістки для того, щоб спростити доступ громадян і бізнесу до правосуддя, поки ми не приймемо відповідний закон. Мабуть, він є технічним, але він дозволить скоротити багато часу і багато коштів наших бюджетних на відправлення судових повісток. Ми не можемо завершити реформування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, поки відповідні закони чекають свого прийняття в непрохідній частині. Тому я дуже хочу, щоб наші пріоритети були змінені, змінені задля того, щоб ми могли з вами проводити ті реформи, яких від нас чекає український народ. Тому я вважаю, що робота Верховної Ради має бути пріоритизована в першу чергу задля того, щоб ми виконували план законопроектної роботи. І ці законопроекти мають ставитися в прохідну частину наших пленарних засідань задля якомога найшвидшого ухвалення. Дякую.

Я надаю слово народному депутату Костенку Роману Васильовичу, і після цього ще з виступом буде від фракції "Довіра" і "Батьківщина" Шахов. І після цього ми переходимо до порядку денного, який ще маємо проголосувати, тому прошу народних депутатів запросити до зали. Будь ласка, Роман Васильович. Дякую. Шановні колеги, шановні громадяни, десяток разів я з цієї трибуни, а також представники інших опозиційних фракцій говорили про те і закликали до створення Тимчасової слідчої комісії щодо зриву спецоперації по "вагнерівцям". Потім ми закликали до прозорого розслідування щодо зриву цієї спецоперації. Ми також спостерігали роботу тимчасової слідчої комісії, яка наробила багато шуму, але не відповіла на ключове питання чи була зрада в Офісі Президента? Після численних засідань комісії суспільство все ж таки зрозуміло, що ця спецоперація була, а саме українська спецоперація, а також суспільство зрозуміло, що хтось зробив так, що ті найманці, вороги нашої держави не постали перед українським судом, а повернулись до Російської Федерації, а, можливо, дехто з них зараз і на Донбас. І от, поки всі чекали звіту ТСК, Верховний Головнокомандувач Президент Зеленський розповів у прямому ефірі про те, що саме він розповів Президенту Лукашенку про хід цієї спецоперації, цим самим показавши, що, можливо, була зрада в Офісі Президента. Я вам скажу, що я сам планував спеціальні операції по захопленню ворогів і робив так, щоб вони з непідконтрольної території опинялись на нашій, і знаю скільки потрібно сил, засобів, ресурсів, а іноді і жертв для того, щоб вони опинились тут. Тому в мене зараз звернення до тимчасової слідчої комісії і до її членів, які сказали про те, і анонсували, що вона вже доходить свого завершення. Заява Президента робить новий поворот в цій історії. І зараз потрібно не завершувати комісію, а починати її знову і чітко давати відповіді суспільству, чому і навіщо Верховний Головнокомандувач передав інформацію про хід операції країні, яка тісно співпрацює з агресором. Цієї відповіді чекає все українське суспільство, а особливо наша армія, наші спецслужбовці, які зараз стоять на захисті незалежності нашої держави. Дякую. Слово надається, теж відповідно до заяви про перерву із заміною на виступ, народному депутату Шахову Сергію Володимировичу. І після цього, колеги, прошу запросити до залу, ми маємо ухвалити сьогодні порядок денний. Будь ласка, Сергій Володимирович. 10:42:54 ШАХОВ С.В. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Передаю привіт від нашого краю з Донбасу. Шановні колеги, завершуйте сьогодні холодомор, який відбувається в країні. Я проїхався від Харкова, Донецька, Луганщини і навіть Запоріжжя, не вистачило часу за тиждень – тисячі людей сьогодні звертаються до вас завершити не тільки холодомор і голодомор. Шоу море хліба у людей немає, 10 мільйонів людей сьогодні голодують, за вашою ж статистикою. Сьогодні ви говорите, що типу знизили тарифи? Було 90 копійок до 100 кіловат за електроенергію, стало 1 гривня 68. Де зниження тарифів, скажіть, будь ласка? Чому сьогодні з людей беруть за тариф, за транзит газу по їх трубах, які вони будували, хто буде відповідати? Дайте відповідь людям, хто володіє облгазами. Дайте відповідь людям, чому, коли людина поїхала на заробітки кудись за кордон, вона повинна сплачувати за тариф на транзит газу. Чому сьогодні школи ви закриваєте, якийсь "лохдаун" зробили, скажіть, будь ласка? Да тому що для шкіл, для українських шкіл ціна газу коштує 35 гривень, уявіть собі! Сьогодні собівартість харчових продуктів хліба, молока, цукру і так далі виросли в 3 рази. Чому? Тому що також вартість газу 35 гривень. Для Луганщини, для Донеччини ціна на електроенергію, зовнішню електроенергію – 5,70. НКРЕ схаменіться! Поясніть, чому така ціна, чому люди повинні сплачувати навіть за ті території. Чому сьогодні в Києві 3,60 ціна? У нас є вихід. Спеціалісти "Нашого краю" вам дали законопроект 6064, який зупинить повністю відключення від газу, від світла, від тепла людей під час сьогодні холодів. Ви хочете, щоб люди примерзали до ліжок, а потім ви будете говорити, що переохолодження тіла – буде патологоанатам говорити. Вистачить сьогодні, ще раз кажу, шоу – дайте людям хліба, нагодуйте людей, дайте робочі місця. По яких дорогах ви будуєте, чи будуть їздити автівки, коли взимку люди перекриють вам ці дороги? того, що ви сьогодні піднімаєте ціну на газ, у людей більше грошей з'явиться? 70 мільярдів боргу сьогодні за ЖКГ. Хто буде віддавати ці гроші? Яка реструктуризація цього боргу? Поясніть людям, що відбувається. Тарифний геноцид – геть, дайте людям нормально жити в країні. Дайте дешевий газ, який добувається в країні! Дайте дешеву електроенергію, яка добувається в країні! Дайте дешеву воду! Це належить людям. Монополії повинні бути належати людям, а не сьогодні олігархічним групам, які... Дякую. Шановні народні депутати, як вже сьогодні неодноразово повідомлялося, у понеділок на Погоджувальній раді був обговорений розклад засідань Верховної Ради на 5-8 жовтня 2021 року, підготовлений Апаратом Верховної Ради за поданням комітетів з урахуванням пропозицій депутатських фракцій і депутатських груп. Але цей розклад не був ухвалений Погоджувальною Радою, як цього вимагає частина друга статті 24 Регламенту Верховної Ради України. З огляду на це, оскільки розклад пленарних засідань не був ухвалений, тому пропонується затвердити порядок денний сьогоднішнього пленарного засідання та включити до нього питання, які згідно з частиною четвертою статті 20 Регламенту Верховної Ради включаються до порядку денного позачергово без голосування. такого порядку денного вам наданий, він у вас є. Секундочку, це ми можемо розглядати питання, які стосуються призначення позачергових виборів, встановлення меж міст, ратифікації і інші питання, порядок у вас є.

І Івченко. Три з процедури – по 1 хвилині, і тоді переходимо до голосування. Будь ласка, Геращенко. 10:47:29 ГЕРАЩЕНКО І.В. Дорогі українці, ви тільки що прослухали чотири виступи представників монобільшості. Начебто ми повернулися в 37-й рік, де розпинали на партійних зборах, перший номер з свого списку, за те, що начебто через нього немає зараз порядку денного. Насправді його немає через монобільшість і дві групи, які підголосували грубому порушенню Регламенту, відсторонення спікера Я нагадаю, що 26 стаття Регламенту вимагає відсторонення головуючого виключно за грубі порушення на нинішньому пленарному засіданні. Так само з грубим порушенням було поставлено в порядок денний питання його відставки. Я нагадаю, що наша фракція і досі не отримала звіту Голови Верховної Ради і звіту Рахункової палати, які є обов'язковими для того, щоби розглядати це питання. І саме через вас, через те, що ви вибігли, коли виступав Порошенко і говорив правду про офшори Зеленського з Погоджувальної, немає сьогодні порядку денного… ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату Івченку, після цього Колтунович, після цього переходимо до голосування. Івченко, "Батьківщина". Шановний головуючий, вчора пан Потураєв з трибуни Верховної Ради сказав про те, що у вас є монобільшість і ви вправі ставити в порядок денний будь-які законопроекти. Пане головуючий, я хотів сказати, що по останнім рейтингам опозиція, яка сидить в залі, має більше 50 відсотків. Це "Європейська солідарність", "Батьківщина", ОЗПЖ і інші фракції, групи, вони сьогодні мають фактичний рейтинг. І ми вас просимо, пане головуючий, будь ласка, враховуйте це питання і ставте в порядок денний законопроекти, які підготовлені опозиційними фракціями. Це законопроекти по тарифах, це соціальні законопроекти, законопроекти, які врегульовують питання ціни на газ. І сьогодні складна із ситуацій, газ власного видобутку логічно було б віддати громадянам України і підприємцям. Ці законопроекти підтримуються Федерацією роботодавців, профспілками і всіма іншими. Просимо вас врахувати цю позицію. Дякую. голосувати тільки те, що ми можемо. І, на превеликий жаль, на ініціативу ми… на наступний, звичайно, будемо говорити. Будь ласка, Олександр Сергійович, і після цього переходимо до голосування. Будь ласка. Дякую. Шановний Головуючий, шановні колеги! Ми ознайомилися з тим порядком денним, який був розданий. Можна підтримати, ніхто не заперечує на тому, щоб там зміна назви, меж. Але я проти, наприклад, того і буду наполягати на обговоренні, що ми беремо нові кредити. Перше. Друге. Ми денонсуємо окремі угоди в рамках СНД, які, наприклад, стосуються сільського господарства. А це також збитки в національній економіці. Такі речі я наполягаю, щоб а) були при повній або скороченій процедурі, але при обговорення, для того щоб хоча б почули, які цифри, ми додаткові кредити беремо. І що стосується в продовження теми колег. Я хотів би, по суті, доповісти, що у нас на сьогоднішній день є кілька важливих моментів, на які ми маємо відреагувати як Верховна Рада. Наприклад, від'ємне сальдо торговельного балансу. Але воно викликає такий імпульс від нас, мало би подати, як інструмент із політики імпортозаміщення, або ті закони, які, наприклад, пройшли перше читання, в тому числі це те, що робили ваші колеги по локалізації, ці проекти мали би уже зайти в Верховну Раду для того, щоб ми підтримали вітчизняного товаровиробника. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Сергійович. І Железняк Ярослав Іванович, після цього переходимо до голосування. Одна хвилина. Все. Будь ласка. це, напевно, не те, що врятує нашу економіку. Я від "Голосу" подавав порядок денний. Не повірите, але там багато законів, які ми подавали разом з іншими колегами всіх фракцій. Це закони, які б принесли мільярди зараз вам фінансової допомоги. І чомусь навіть ці закони не поставили в порядок денний. Тому давайте чесно говорити, коли вчора порушували процедуру і знімали голову парламенту, треба було хоча б на крок вперед подумати, щоб ми зараз не втрачали два пленарних дні, при всій повазі, де перейменування, на такі речі, а трішки попрацювали би для держави. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ярослав Іванович, якщо дозволите, я все-таки хочу нагадати, що все, про що ви сказали, це законопроекти. А тільки через те, що не був затверджений на Погоджувальній раді проект, де ці важливі законопроекти і сотня інших стояли… Безперечно, я теж… А зараз ми можемо тільки те, що можемо. Тому, шановні колеги, з вашого дозволу, я ставлю на голосування запропонований вам проект порядку денного засідання Верховної Ради (шоста сесія дев'ятого скликання, 6 жовтня 2021 року). Він вам розданий, починається законопроект з 6114 і далі, це ті проекти, про які я говорив. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-252 Рішення прийнято. Шановні колеги… Покажіть по фракціях. Шановні колеги, ми тоді рухаємося по цих законопроектах, які ми сьогодні затвердили. Переходимо до їх розгляду. Перша постанова. До вашого розгляду пропонується проект Постанови (реєстраційний номер 6114), проект Постанови про призначення позачергових виборів Зайцівського сільського голови Синельниківського району Дніпропетровської області. Законопроект номер 6114. Потребує обговорення? прошу, спочатку розглянемо його за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-252 Рішення прийнято. До слова запрошується заступник голови… Я ж теж, без обговорення. Но "Європейська солідарність" хоче висловитися. Слово надається заступнику голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Загоруйко Аліні Леонідівні. Будь ласка, Аліна Леонідівна. Доброго дня, шановні колеги, шановні народні депутати! В нас на розгляді питання призначення позачергових виборів, це проект Постанови за реєстраційним номером 6114. Отже, Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на своєму засіданні 22 вересня 2021 року розглянув питання щодо призначення позачергових виборів Зайцівського сільського голови Синельниківського району Дніпропетровської області. Зазначене питання було порушено перед Верховною Радою у зв'язку з достроковим припиненням повноважень Зайцівського сільського голови Хорішка Володимира Дмитровича за власним бажанням на підставі звернення з особистою заявою про складення повноважень голови. За результатами розгляду питання комітет ухвалив висновок рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України, частини першої статті 5, частини третьої статті 194, частини першої статті 195 Виборчого кодексу України, призначити позачергові вибори Зайцівського сільського голови Синельниківського району Дніпропетровської області на неділю 27 березня 2022 року, прийнявши відповідну Постанову Верховної Ради України в цілому. Прошу колег підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, хто бажає виступити з цього питання? Прошу записатися: два – за, два – проти. Ще раз нагадую, це питання стосується призначення позачергових виборів Зайцівського сільського голови Синельниківського району Дніпропетровської області і виступати потрібно по цьому. Да, будь ласка, Степан Іванович Кубів.

Шановний пане головуючий, шановні колеги, безумовно, ми будемо підтримувати проект Постанови про призначення позачергових виборів. Але у нас є всі підстави сумніватися в тому, що в Україні буде збережена реальна система прозорих, демократичних виборів. Це вже довела ситуація на 87 окрузі. Це доводить… Всі підстави для цього сумніву є також і в тому, як проходить спікеріада сьогодні в стінах цього парламенту, яку ви перетворюєте на клоунаду. Колеги, ви слідуєте словам Президента Зеленського, який продовжує брехати всій країні, який продовжує порушувати закон і Конституцію, починаючи від того, як він дочасно припинив повноваження парламенту восьмого скликання, який продовжує насаджувати автократичний режим в Україні, який продовжує вашими руками знищувати демократію і парламентаризм в Україні. Тому що сьогодні зміна спікера – це не про прізвище Разумкова, це про заперечення будь-якої іншої думки, відмінної від вашої. Так, колеги, не буває. Політична реальність є така, що будь-яка партія, яка колись буває при владі, колись опиняється в меншості або опиняється в опозиції. І коли ви говорите про те, що ви хочете змінити Регламент саме в такий спосіб, щоб він відповідав нібито політичній реальності, ви хочете, хочете, насправді, підмінити поняття парламентаризму і зруйнувати його. Ще є час зупинитися, є час і можливість слідувати парламентським процедурам. Є ще час і можливість засудити офшорні оборудки Коломойського разом із Зеленським. Є ще час і можливість перестати зраджувати вашим виборцям. Дякую. Шановні колеги, постанови про перейменування, про зміну меж, про позачергові вибори – ці постанови, які кожного разу переносилися, і кожен, хто говорить про те, що вони неважливі, приїдьте, будь ласка, в ці громади, в села, містечка, подивіться в очі тим людям, які не можуть перереєструвати свої земельні та інші документи, прийдіть і подивіться в очі тим людям, які не можуть вибрати своїх голів громад і мусять жити з виконуючим обов'язки. Але, на превеликий жаль, я звертаюсь до президії і звертаюсь до кожного з нас, не можемо ми блокувати роботу нашого парламенту, не можемо ми використовувати норми Регламенту і в той самий час не розглядати важливі для країни законопроекти. Зокрема, один з таких законопроектів теж, який стосується виборів, надзвичайно важливий, системний, який підписали всі фракції та групи, мого авторства. Це законопроект, який вирішує колізію в законах, яка дозволила, наприклад, в Харкові 70 днів не дізнаватися, що мер помер. 16 грудня Геннадій Кернес помер, 24 лютого міська рада Харкова узяла до відома факт смерті. 70 днів громада живе без свого голови, більш ніж пів року затягуються і не проводяться вибори. Такі законопроекти, які вирішують конкретні проблеми, є вже зареєстровані, підтримані комітетом, підтримані практично всіма фракціями та групами, і теж повинні розглядатися. Як серед інших, сьогоднішні постанови про призначення виборів, які, колеги, ми повинні підтримати, тому що вони стосуються конкретних людей, конкретних громад і не вам казати що тут пріоритетніше. Дякую.

Шановні колеги, дійсно надважливе питання – вибори Зайцівського сільського голови в Синельниковому в Дніпропетровській області. Але ж давайте не будемо забувати те, що вже другий рік пішов як не проведені вибори на Донбасі у вісімнадцяте ОТГ, як майже пів мільйона людей українців, повноцінних українських громадян, позбавлені конституційного права, гарантованого статтею 38 Конституції України, обирати органи місцевого самоврядування і бути обраними до них. Якщо Конституція гарантує місцеве самоврядування, то чинна "зелена" влада робить все для того, щоб ліквідувати це як інституцію демократичного суспільства. І як ми після цього можемо говорити про те, що Україна є демократичною державою? Подивіться, що відбувається. Центральна виборча комісія, яка не має власної дискреції щодо оцінки безпекової складової, вірить, залюбки вірить тим листам негідників губернаторів, які основним аргументом на користь скасування виборів використовують лише існування нібито вірогідності погіршення безпекової складової у гірший бік. Друзі, та я хочу сказати, що існує вірогідність взагалі Третьої Третьої світової війни і кінця світу, який ви наближаєте, знаходячись більше двох років у владі. Це необхідно припинити. Необхідно гарантувати конституційне право і дозволити виконати виборцям своє право обирати і бути обраними. Я нагадаю, що ця ганебна постанова ЦВК була скасована Шостим апеляційним адміністративним судом, але ж Верховний Суд гальмує цей процес і не дає нашим громадянам

Шановні друзі, от і бачимо ми цинізм спікеріади, тобто зараз, маніпулюючи, виступаючи, хвилин 10 займають таку постанову і гальмують процес призначення. Що відбувається? Людина написала заяви, голова громади відмовився – ми повинні призначити наступні чергові, позачергові вибори. Але ми сьогодні тут 10 хвилин тратимо на таке питання. В 2019 році саме комітет, який профільний, зараз це питання нам подав на розгляд, мав двісті непризначених виборів по Україні. Хтось говорить про макроекономіку. А як будуть працювати голови ОТГ? Хто думає за територіальні громади, коли гальмується просто призначення позачергових виборів? Я думаю, що цю ситуацію постійно коли ми в русло політики запускаємо тут, в головній залі законодавчих ініціатив, це ганьба. Прошу повернутися до роботи і розглядати це все в темпі, який запропонував комітет. Матеріали підготовлені. Хто мав бажання, потрібно було на комітеті їх розглянути. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, переходимо до голосування. А, ще Сергій Володимирович, будь ласка, Шахов. Після цього переходимо до голосування, шановні колеги. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Сьогодні "зелена гидота" оця сидить і говорить, що не сказали за вибори. Так я відповім. Ваш губернатор "Гайдуй", який грабує державу, який грабує на 22 мільярда гривень, сьогодні повністю спалив ліс і вбив 16 людей! А ви сидите, базікаєте. Ідіть до Луганщини, скажіть. Вкрали мільйон голосів! Закрийте свій рот і нормально ведіть себе, як народний депутат. До речі, ще раз хочу сказати. Прибирайте свого "гидоту" з Луганщини і проведіть вибори. 500 тисяч людей сьогодні лишены свого конституційного права, як сказав депутат Лукашев, в Донецькій області така ж біда. Крадії і воры! Мільярди гривень воруете через військово-цивільні адміністрації! Майте совість, ще раз хочу сказати. Дякую. Сергій Володимирович, то я би просив наступний раз все-таки лексику, ближчу до парламентської, обирати. Дякую. Шановні колеги, готові голосувати? Ви виступали від "Слуги народу" вже. Прошу зайняти місця. Я ставлю на голосування пропозицію комітету прийняти в цілому проект Постанови про призначення позачергових виборів Зайцівського сільського голови Синельниківського району Дніпропетровської області (реєстраційний номер проекту 6114). Я попрошу зайняти свої робочі місця. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-335 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Наступне питання – це реєстраційний номер проекту 6115. Це проект Постанови про призначення позачергових виборів Часовоярського міського голови Бахмутського району Донецької області. Шановні колеги, потребуєте обговорення, так? Тоді спочатку давайте скорочена процедура. Прошу проголосувати за скорочену процедуру розгляду цього питання. За-248 Рішення прийнято. Запрошую до слова заступника голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Аліну Леонідівну Загоруйко. Будь ласка, Аліно Леонідівно. Дякую. Шановні колеги, продовжуємо розгляд питань щодо призначення позачергових виборів. У нас на порядку денному Постанова з реєстраційним номером 6115. Отже, Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на своєму засіданні 22 вересня 2021 року розглянув питання щодо призначення позачергових виборів Часовоярського міського голови Бахмутського району Донецької області. Зазначене питання було порушено перед Верховною Радою України у зв'язку з достроковим припиненням повноважень Часовоярського міського голови Верзілова Дмитра Олеговича за власним бажанням на підставі звернення з особистою заявою про складення повноважень голови. За результатами розгляду питання комітет ухвалив висновок рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України, частини першої статті 5, частини третьої статті 194, частини першої статті 195 Виборчого кодексу України призначити позачергові вибори Часовоярського міського голови Бахмутського району Донецької області на 27 березня 2022 року, прийнявши відповідну постанову Верховної Ради України в цілому. Прошу колег підтримати. Дякую. Шановні колеги, я попрошу записатися на обговорення: два – за, два – проти. Хто бажає, записуйтесь, будь ласка. "ЄС" просить, вони ж хочуть виступити. Слово надається народній депутатці Марії Миколаївні Іоновій, політична партія "Європейська солідарність". Геращенко Ірина Володимирівна, будь ласка. Тільки я прошу, питання стосується позачергових виборів Часовоярського міського голови. Будь ласка. Часів Яр – культовий населений пункт на Донбасі, де знаходиться штаб Об'єднаних сил і який був звільнений за часів Головнокомандувача Порошенка, за часів, коли наш колега Михайло Забродський, генерал легендарний, зі своїми побратимами звільнили 70 відсотків окупованого Донбасу. І тому в Часовому Яру, де патріотична громада мають пройти вибори. І коли нас запитують, а що ж було під Іловайськом? То, може, це треба не в Порошенка і Миши Забродського запитати, а в уклониста Зеленського, який чотири рази не брав повістки в армію, який в 14-му році замість того, щоб сплачувати податки, за які має наша армія оснащуватися, одягати її, взувати, годувати, він просто тікав від податків і в 14-му році заплатив нуль. Якщо я говорю неправдиву інформацію, тут є "Юзік" і дуже багато інших людей "95 Кварталу", внесіть поправки, відкоригуйте нашу інформацію, що "95 Квартал", десять фірм, за найважчі роки війни не сплачували податків державі. І ви смієте після цього запитувати про Іловайськ? Тепер про вибори. Наша команда проводила демократичні вибори в 15-му, в 19-му роках. Що зробили ви? На Донбасі ви заборонили вибори в 18 населених пунктах, сегрегуючи насправді громадян України на тих, які мають право на місцеві вибори і які не мають. наостанок про Укрексімбанк. Все це пройшло, ще там одне питання поза кадром. Так, а що в нас тепер державний банк фінансує "ДНР" так звану? Ми вимагаємо проведення сьогодні Ради нацбезпеки і оборони і дати відповіді там, так, а що ж фінансує кум і друг Зеленського, який сьогодні є головою

Роман Лозинський, об'єднання "Справедливість". Ще одне надзвичайно важливе питання, до якого ми перейшли, – вибори на території Донеччини, а також давайте дивитись на це питання ширше – вибори на території Луганщини і Донеччини, території областей частина, з яких є тимчасово окупована агресором Російською Федерацією, яка восьмий рік веде проти нас війну. І я дуже попрошу вас звернути увагу на це питання, тому що це не звичайні вибори, це вибори на територіях, де є мирне життя. Але також постає питання на територіях прифронтових, де життя зовсім не мирне. І ще окреме питання – проведення виборів на територіях, які зараз є тимчасово окуповані і потенційна можливість проведення там виборів після деокупації, реінтеграції та повернення туди України. І ці три питання треба розглядати в комплексі. Тому що сьогодні ми чуємо заклики популістів, сьогодні ми чуємо заклики представників п'ятої колони Кремля про необхідність проведення виборів, в тому числі на прифронтових територіях. Чи потрібно говорити про повернення на територію Луганської та Донецької областей в прифронтові території місцевого самоврядування? Так, потрібно. Чи потрібно говорити про те, що туди мають обирати місцеві жителі голів та депутатів? Так, потрібно. Але цей процес має бути прозорий, цей процес має бути зрозумілий. Тому разом з такими організаціями, як "Опора", нашим профільним комітетом, парламент повинен напрацювати чіткі критерії, коли, за яких обставин, після яких моментів реінтеграції, демілітаризації ми зможемо провести безпечно вибори на проукраїнських українських територіях Донецької та Луганської областей. І ці критерії мають бути консенсусні, прозорі і зрозумілі і тільки після цього проведення виборів. Дякую.

Шановні колеги, ми підтримуємо цю постанову, щоб пройшли вибори в Часовому Яру. Але зараз не про це, зараз про подвійні стандарти. зараз призначаєте вибори, а паралельно з цим вводите військово-цивільні адміністрації, узурпуєте владу та приводите до прямого президентського правління, порушуючи Конституцію, позбавляючи права людей обирати свою місцеву владу, ми вважаємо, що в демократичній, а тим паче європейській країні цього не може бути. Не може бути, коли стотисячне місто Слов'янськ ви позбавили права мати свою місцеву владу, коли ви ввели там військову адміністрацію та зробили таке собі князівство, князівство губернатора та його посіпаки голови військово-цивільної адміністрації міста Слов'янська. Не може бути, коли одна людина ділить мільярдні бюджети області, повністю там розводячи корупцію, позбавляючи людей права мати хоча б надію на мирне, цивільне життя. Не може такого бути в країні, коли ви призначаєте якихось найманців, які керують сьогодні вісімнадцятьма громадами Донецької та Луганської областей. Тому наша команда звертається до вас. Досить експериментувати в нашій країні, досить порушувати Конституцію. Призначайте вибори по всій країні і дайте можливість кожній громаді, кожному громадянину нашої країни жити з місцевою владою, з місцевим самоуправлінням, з Конституцією та з законами України. Дякую. Доброго дня! Олексій Устенко, фракція "Слуга народу". Тут багато казали виступаючі з приводу офшорів і з приводу того, да, які вони були. Так я хочу нагадати, що Зеленський в 2019 році, коли наша команда пройшла, ми на законодавчому рівні зробили офшори, в принципі, невигідними, і 1210 закон, який ми прийняли, воно додатково обкладає тепер податками так, що офшори ніхто не буде відкривати. А знаєте, в чому відмінність між Зеленським і п'ятим Президентом? тому, що Зеленський заборонив офшори, а п'ятий Президент відкривав офшори зразу після Іловайської трагедії і виводив туди гроші з Липецької фабрики. І не вам нам розповідати з приводу них, з приводу Ексімбанку. Наша команда вміє самоочищатися. Ми признаємо помилки, і якщо вони є, ми про них відкрито кажемо. І сьогодні голова Ексімбанку написав заяву. А, на жаль, в 2017 році, коли працівники УДО нападали на знімальну групу журналістів "Схеми", тоді, на жаль, ваше УДО і ваші правоохоронні органи не виявили ніяких порушень. Ми вміємо самоочищатися. Пане головуючий, я прошу, щоб сьогодні ми йшли виключно по темі і щоб будь-які виступаючі казали з приводу виборів. Тому що якщо вони так сильно підтримують наш перший номер нашого списку, так може ви теж частиною "Слуга народу" станете? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення… Сергій Володимирович Шахов, і після цього переходимо до голосування за це питання. Що ми зараз почули, шановні колеги? Кожна фракція, від якої вийшов наш колега і виступив з трибуни, конструктивна опозиція, опозиція сказали за вибори на Донбасі, в Луганській і Донецьких областях. Тільки деякі "слуги народу" не чують того, що сьогодні розграбовується бюджет людей в мільярд гривень, коли 10 мільйонів людей голодують в державі. Коли сьогодні люди прилипають від холоду до ліжка, і будуть віддирати потім взимку з м'ясом чи що, скажіть, будь ласка? Хто буде відповідати за розкрадання бюджету в державі, в Україні? Скажіть, чому ви сьогодні одним даєте вибори, а іншим не даєте? На Луганщині інші люди, в Донеччині інші люди чи що? Чи вони менше податків вам платять, які ви грабуєте? Тому приймайте рішення, вже Постанова 5637 від Олександра Сухова зареєстрована ще в серпні місяці. Приймайте рішення про вибори в Донецькій і Луганській областях – Сєвєродонецька, Лисичанська… Дякую. Шановні колеги, переходимо до голосування. А, Крулько Іван Іванович. Після цього голосування. Шановні колеги, зараз ми голосуємо за призначення виборів в об'єднаних територіальних громадах, там, де вибори мають відбутися достроково. Але я хотів би звернутися від імені багатьох українських об'єднаних територіальних громад, особливо міських, які попросили сьогодні підняти питання недостачі освітньої субвенції в цьому році для виплат заробітних плат для українських вчителів. Давайте це питання вирішимо. У міських громадах, таких як Хустська міська громада (я спілкувався з освітянами), 14 мільйонів субвенції не вистачає в цьому році, Сарненська громада – 24 мільйони не вистачає в цьому році. І ця ситуація по всій Україні. Тому я прошу, щоб ми розглянули терміново питання внесення змін до бюджету і дали вчителям зароблені їхні заробітні плати. Ось це питання є набагато важливішим ніж будь-які вибори дострокові в громадах, давайте його вирішимо першочергово.

Часовоярського міського голови Бахмутського району Донецької області (реєстраційний номер проекту 6115). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-328 Рішення прийнято. Дякую. Будь ласка, з процедури Олександр Сергійович Корнієнко. Шановні колеги, ми, як відомо, на завтра призначили розгляд питання щодо зняття з посади Голови Верховної Ради. Відповідно до частини третьої статті 76 Регламенту Верховної Ради України наша фракція пропонує розглянути питання, хто буде головуючим на цьому засіданні. При розгляді питання про відкликання з посади Голови Верховної Ради України обрати за процедурою ad hoc з числа народних депутатів, які не підписали пропозицію про відкликання Голови, головуючим на пленарному засіданні народного депутата України Гетманцева Данила Олександровича. Нагадую, що, згідно третьої частини статті 76 Регламенту, питання про обрання ad hoc головуючого на пленарному засіданні не включається до порядку денного пленарного засідання, а вирішується Верховною Радою без попередньої попередньої підготовки в комітетах після обговорення за скороченою процедурою. Пропоную зараз цим зайнятися. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Сергійович. Але ми маємо проголосувати два питання: ad hoc включення і по кандидатурі. Шановні народні депутати, ми маємо розглядати пропозицію 175 народних депутатів про відкликання Голови Верховної Ради України Дмитра Олександровича Разумкова з посади. Відповідно до частини третьої статті 76 Регламенту Верховної Ради України при розгляді питання пленарне засідання може вести обраний Верховною Радою за процедурою ad hoc головуючий на пленарному засіданні з числа народних депутатів, який не підписав пропозицію про відкликання Голови Верховної Ради. Питання про обрання головуючого на пленарному засіданні не включається до порядку денного пленарного засідання, а вирішується Верховною Радою без попередньої підготовки в комітетах після обговорення за скороченою процедурою. Зараз скорочена процедура буде. (Шум у залі) Ні, не на тому, там написано до цього проводиться, там не написано. Тому, шановні колеги, ми проводимо обговорення питання за скороченою… Прошу записатися: два – за, два – проти. Слово надається народному депутату Кривошеєву Ігорю Сергійовичу, фракція політична партія "Слуга народу". Колеги, прошу переходити до голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату Железняку Ярославу Івановичу. Ми знову бачимо маніпулювання Регламентом. Давайте читати цитату, що написано в Регламенті: "Питання про обрання ad hoc головуючого на пленарному засіданні – не на завтрашньому, а на поточному пленарному засіданні не включається до порядку денного пленарного засідання, – цього, яке ми проводимо зараз, або будемо завтра проводити і завтра треба це питання обговорювати – а вирішується Верховною Радою без попередньої підготовки в комітетах, після обговорення за скороченою процедурою". Це питання завтрашнього засідання, ми не можемо сьогодні домовлятися на завтра про те, як буде проходити ця процедура, завтра вже все зміниться. Я пропоную зараз не маніпулювати Регламентом, не гнати там, де гнати не потрібно. Завтра відкриється пленарне засідання, це питання, якщо буде бажання, шановний голова фракції чи голова партії відповідної, яка має монобільшість, запропонує, і це питання ми можемо обговорити. На сьогоднішній день всі кроки, всі шляхи, які ведуть до узурпації влади, до централізації влади і до авторитарного правління, ми не маємо робити. Ми повинні робити кроки відповідно до Регламенту і чітко до Регламенту діяти, якщо ми хочемо здійснити, таке важливе питання розглянути, як заміна Голови Верховної Верховної Ради. Верховна Рада – це конституційний орган, це парламент, і такі серйозні питання повинні вирішуватися відповідно до букви закону, який називається Регламент. Прошу вас, сьогодні це питання ми не можемо голосувати. Я на цьому наполягаю і в цьому переконаний. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Олеже Анатолійовичу, така довідочка, якщо можна. Між моментом внесення до порядку денного і моментом голосування є пленарні засідання. Так от в цей період повинна бути обрана людина на пленарному засіданні, яка... (Шум у залі) Там не сказано, на цьому, на тому – на пленарному. Давайте це для обговорення. Будь ласка, далі. Слово надається

Дорогі українці! В 2019 році ви, на жаль, купили кота в мішку. Кота втюхали українцям олігархи, але, дійсно, "продавав" його Я по темі, пані Галино. Я по темі! Про те, що коли кота в мішку сховали, і ви брехали всій країні, що це хлопчик без офшорів, що це простий український парень парень з "Кварталу", який дискредитував всіх політиків, а Разумков тоді ходив і оце все освячував. І звичайно, коли вчора Разумков заявив про те, що він розчарувався в людях і розчарувався в їх принципах, це дуже дивує. Він, на жаль, не назвав прізвищ людей, в яких він розчарувався, бо це всі ви і це Зеленський. Але ж які принципи? Цікаво, в яких принципах він розчарувався. В принципах тих, що вас об'єднує? "Конверти" вас об'єднують. А насправді, вас би тут мали об'єднувати ваші обіцянки виборцям, а це – бути чесними, а це – не порушувати Регламент. А зараз, дійсно, як правильно говорять тут вам ті люди, які знають Регламент від корки до корки, ви його, на жаль, порушуєте. І ви, пане Стефанчук. Це у вас є конфлікт інтересів, тому що ви претендуєте на посаду Голови Верховної Ради. Це у пана Корнієнка є конфлікт інтересів, який претендує на посаду Першого заступника Голови Верховної Ради. І врешті-решт це є порушення Регламенту, тому що головуючого на засіданні, на якому буде розглядатися питання відставки Голови Верховної Ради, визначають на цьому засіданні, а не коли вам здумається. Власне, ми лише закликали дати по процедурі одну хвилину тим, хто допоміг би вам не вляпатися зараз в червону халепу. Але ж ви все знаєте, ви все брешете, ви продовжуєте порушувати Регламент. І Зеленський відповідає не тільки за вас, а ось цього свого кума, якого він поставив головою Укрексімбанку, який ми вам передали прибутковим. За два роки Зеленського там збиток – 5 мільярдів гривень. І з'ясовується, що зараз…

Хотів би сказати, що ми трохи тут уже плутаємось, чи "Європейська солідарність", чи якась інша солідарність і хто ваш керівник партії. Тому що так вже є така взаємодія з нашим Головою Верховної Ради дуже серйозна і виступи на каналі "Прямий" щовечора. Але по суті питання хотілось би ще сказати, так як ми не встигли записатися з паном Давидом Арахамією. Ми це питання можемо сьогодні розглядати, ми трактуємо, що це може бути будь-яке пленарне засідання, відповідно сьогоднішнє теж. Але має бути привід. Привід є, ми вчора з вами проголосували призначення на завтра. На завтра ми не можемо це питання розглядати, бо це питання має вести вже та кандидатура, яку ми з вами визначимо. Тому пропонуємо підтримати кандидатуру Данила Олександровича Гетманцева на цю позицію, він фахово веде комітети і до його неупередженості в цьому процесі точно питань не виникне. Дякую.

Дякую, пане головуючий. Шановні колеги, я хочу звернути знову увагу всіх нас на ту загрозу, яку несе розповсюдження COVID. Ми вже четверті в світі за добовою смертністю, а вам тут шашечки рисовать. Те неподобство, яке вчора мало місце в кабінеті керівника Укрексімбанку, безумовно, має бути розслідувано, а винуватий і винуваті, які виконали його, на моє переконання, злочинний наказ, мають сісти в тюрму врешті-решт за переслідування і перешкоджанню діяльності журналістів. Я не фан Слідство.Інфо, але я зроблю все, щоб вони мали право виконувати свої журналістські зобов'язання і роботу так, як вони вважають за необхідне, і в межах закону. Шановні колеги, я розумію, що тут відбувається, але ж майте гідність. З Дмитром Разумковим ви пройшли два роки роботи, дві виборчі кампанії. Він був в телевізорі, агітував і за Зеленського, і за "слуг народу". Витримав багато ударів, провів всі рішення, які перед ним поставив Президент. Що між вами сталося – це ваше право. До речі, хочу подякувати Дмитру Олександровичу за сьогоднішнє розпорядження щодо збільшення кількості журналістів в кулуарах і на другому поверсі. Але, ви знаєте, мені сьогодні просто неприємно, по-людськи неприємно чути, що ті, хто ще тиждень, два, три тому сидели у него в кабинете и вылизывали, а зараз оскорбляют его. Майте гідність, вирішіть своє внутрішнє партійне питання внутріфракційне, але з повагою до себе і до тієї людини, і до тієї людини, яку ви поставили на посаду Голови Верховної Ради України. Ви поставили, а ніхто інший. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, завершили обговорення. Дякую. Шановні колеги, те, що очевидне порушення Регламенту при спробі зробити цю дію, я думаю, що будь-кому, в кого виникне бажання прочитати відповідну статтю Регламенту, навіть питань не виникне, в який спосіб повинен діяти парламент. Ми спочатку думали висунути альтернативну кандидатуру, але, ви знаєте, мені здається, що кращої кандидатури, яка запропонована як керівник групи "могильників" парламенту і демократії, придумати навіть важко. А особливо після того, як цими днями перший і головний принцип "могильників" демократії в кабінеті голови Укрексімбанку, де зачищалося взагалі ключове поняття демократії і свобода слова, почалося. Тому правильною дорогою ідете, товариші. Дякую, колеги, за оцінки такі високі. Особливо приємно їх чути від людини, яка у Верховній Раді вже досить давно і є причетною до того, що відбувається в країні від самого початку, і, на жаль, доклала зусиль до того, що ми зараз виправляємо всією командою. Але я не з цього приводу. Я з іншого, з конфлікту інтересів. У зв'язку з конфліктом інтересів щодо цього питання я не буду голосувати і брати участь в обговоренні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Данило Олександрович. Шановні колеги, відповідно до вимог частини третьої статті 76 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про розгляд за процедурою ad hoc питання про обрання головуючого на пленарному засіданні при розгляді питання про відкликання з посади Голови Верховної Ради України з числа народних депутатів, який не підписав пропозицію про відкликання Голови Верховної Ради України. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-234 Рішення прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка. Далі ми, шановні колеги… Рішення прийнято. Тоді які будуть пропозиції щодо головуючого на пленарному засіданні для ведення питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади? Була ініціатива Олександра Сергійовича – Гетманцева Данила Олександровича. Інших кандидатур немає, так? Є інші кандидатури? Хто буде, скажіть будь ласка. Будь ласка, "Європейська солідарність", Ірина Геращенко, будь ласка, хто? Шановні колеги, по-перше, ми вимагаємо, щоб це питання, ви можете сьогодні голосувати, але воно розглядалося завтра, під час розгляду питання. По-друге, у нас є три альтернативні кандидатури. Перша – це Гео Лерос. Він так само вигнаний з вашої фракції, як ви зараз виганяєте з команди пана Разумкова, вимагаємо поставити на голосування. Друге. Юрій Корявченков, він, знаєте, зажигал а тут ми його жодного разу не чули. Ми дуже хочемо, щоб він вів це голосування. І третє. Олексій Гончаренко. Давайте хоч раз теж опозиція проведе таке важливе засідання. Ми точно за цим не підписувалися, ми не голосували за Разумкова і, власне, ми точно... Одна фракція, яка не голосувала за Разумкова, – це "Європейська Маємо повне право провести це засідання. Повірте, Олексій не буде порушувати... Я думаю, і Корявченков, і Гео не будуть порушувати Регламент. Дякую. Будь ласка, ще хто в нас? Качура, будь ласка. 11:37:07 КАЧУРА О.А. Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Насправді Ірина Геращенко вона дуже слушні пропозиції внесла, але я думаю, що найбільш підготовлена людина в цьому парламенті – це Андрій Парубій, щоб вести засідання. Тому, якщо можна, він точно не підписував бланк і він точно знає, як треба вести правильно засідання. Тому прошу поставити це питання на голосування. Кого? Все, друзі, давайте... Хто ще бажає? Железняк Ярослав Іванович. Колеги, наполягають, щоб вів засідання пан Тищенко, но його немає в залі. Мені здається, буде правильно, якщо буде вести засідання людина, яка не голосувала вчора за відсторонення і включення в порядок денний. Наскільки я побачив з переліку народних депутатів, це може бути колега і представник "Слуги народу" пан Бакумов. Тому давайте виставимо його кандидатуру. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я правильно зрозумів, є кандидатури Данила Олександровича Гетманцева, Гео Багратовича Лероса, Олексія Олексійовича Гончаренка і Олександра Сергійовича Бакумова. Є в цих людей самовідводи?

Внесені пропозиції щодо таких депутатів: народний депутат України Данило Олександрович Гетманцев, народний депутат України Гео Багратович Лерос, народний депутат України Олексій Олексійович Гончаренко і народний депутат України Бакумов Олександр Сергійович. Ви не заявляєте самовідвід, ви будете голосувати, так? Будете, да? Добре. Дякую. Шановні народні депутати, прошу представників депутатських фракцій і груп записатися на обговорення за скороченою процедурою: два – за і два – проти. Будь ласка, запишіться за скороченою процедурою.

Слово надається народній депутатці Фріз Ірині Василівні, фракція політичної партії "Європейська солідарність". 11:40:08 ФРІЗ І.В. Прошу передати слово Руслану Князевичу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Руслан Петрович Князевич, будь ласка. Дуже дякую, Ірина Василівна. Шановні колеги, я хочу звернути вашу увагу, що те, що говорить Регламент, під час розгляду питання, чітко врегульовано не тільки і в 75-й, яку ви читаєте, а що таке розгляд визначено 77-ю, де чіткий порядок розгляду, початок розгляду, закінчення розгляду, надання слово відповідно Головою Верховної Ради тощо, і перед цим питанням відповідно має обговорюватися це питання. Але воно відповідно до Регламенту може розглядатися тільки в тому випадку, якщо відмовився вести засідання Перший заступник і заступник Голови Верховної Ради. У зв'язку з цим ми вимагаємо, щоб перший заступник і заступник пояснили причину відмови вести засідання. Якщо перший заступник вважає, що в нього є конфлікт інтересів, ми не вбачаємо конфлікту інтересів у заступника Голови Верховної Ради і наполягаємо на тому, щоб таке засідання вела заступник Голови Верховної Ради. Дякую.

Шановні колеги, ну, ми бачимо, що, на жаль, наші колеги в парламенті перетворюють сам український парламентаризм на пародію. Я не знаю, чи ви розумієте, що ви тим самим підриваєте державність українську за яку ви всі так наче виступаєте. розуміємо, що ми з цим нічого зробити не можемо, ми можемо тільки запропонувати нормальну, інтелігентну дискусію з висловленням різних точок зору, ми це будемо робити і далі, а вже громадяни будуть оцінювати. І як один сумнозвісний персонаж казав в українській політиці, я не заздрю тим, хто перетворює український парламентаризм на пародію. Для певної частини нас, членів фракції, рішення по спікеру – це дуже важке особисте рішення. І я хочу сказати, що нікого кращого за Данила Олександровича Гетманцева я не знаю, для того щоб головувати на цьому засіданні. Тому що це болісно. Але це політика, тут немає нічого особистого, люди роблять той чи інший політичний вибір. Данило Олександрович як людина нейтральна проведе це засідання з гідністю, чесно і коректно. Дякую. Шановні колеги, абсолютно очевидно, що тут порушені вже всі пристойності, але хоч якось втримати, ну, хоч трошки європейських традицій, то, звісно, що засідання має вести, безвідносно до чеснот чи нечеснот запропонованої нам людини, особа, що не представляє фракцію, яка ініціювала, власне, це питання. Це абсолютно логічно і по-європейські. А тепер ситуація, що відбувається у Європі, поки ми тут села перейменовуємо. Сьогодні о третій годині у Європарламенті будуть дебати по Pandora Papers, по офшорах. Я вас запевняю, у мене є всі підстави вважати, що пан Зеленський буде згадуватися там регулярно. Перше. На 9 листопада призначено спільне засідання Комітету зовнішньої політики та Комітету бюджетного контролю Європейського парламенту з одного питання – корупція в Україні. Формальний привід – це звіт Європейської палати аудиторів, яка, як ви знаєте, нещодавно назвала Україну найкорумпованішою країною, але офшор Papers там також будуть. Дякуємо вашому чудовому куму, який вчора організував, позавчора, побиття журналістів. Треба було вже Крістіну Квін тоді побити, тому що ви всі чітко розумієте, що Слідство.Інфо дуже прямо пов'язано з відповідними західними посольствами, вони вам це не пробачать, м'яко кажучи. Віола Крамон-Таубадель, член Бюро Парламентського комітету асоціації, одна з найвпливовіших людей в Партії Зелених у Німеччині, рішуче засудила і спробу звільнення Разумкова, і, звичайно, прямо сказала, що Зеленському має бути соромно за історію з офшорами. Я вчора вам казав і я не жартую. Хлопці, у вас офшорів в більшості нема, але підете як співучасники. Дякую. Слово надається Совсун Інні Романівні, фракція політичної партії "Голос". 11:45:11 СОВСУН І.Р. Шановні колеги! Кажуть, якщо ситуацію не можна вирішити, її можна довести до абсурду. Так от мені видається, що те, що ми спостерігаємо в залі останніх два дні, це саме воно і є. Ситуація зараз доведена до абсурду. Тому що, колеги, чим зараз зайнята Верховна Рада? Я розумію, що всі зараз в запалі з приводу того, аби зняти спікера. Я не розумію, чому це так хочуть зробити з таким грубим порушенням Регламенту. Хочете знімати спікера, у вас є голоси для цього – голосуйте. Навіщо ламати парламент через коліно – для мене залишається абсолютно незрозумілим. Мені так само незрозуміло, чому люди, які зараз керують засідання Верховної Ради, не спромоглися сформувати порядок денний. Ви говорите про те, що у нас є нагальні проблеми, які українців турбують. Так, турбують, у нас зараз міста, села не знають, як вони будуть опалювати школи і садочки з 15 жовтня. А ми чим зараз займаємося, скажіть, будь ласка? Граємо в незрозумілі ігри і ламаємо парламент через коліно, тому що комусь десь так на Банковій так захотілося? Я звертаюсь зараз до головуючого на цьому засіданні. Пане Руслане, я звертаюсь до вас з великим проханням все-таки врегулювати роботу парламенту зараз. Те, як ми виглядаємо зараз, – це виглядає ганебно. Друге. Якщо ми вже розглядаємо з незрозумілих причин те, хто завтра буде голосувати на засіданні, то давайте вже в такому випадку дамо можливість виступити всім, так само, як пану Гетманцеву. Пане Руслане, ви дали можливість пану Гетманцеву виступити як кандидату на головування завтра. Я думаю, що вже тоді логічно дати виступити і іншим людям, які претендують на головування завтра. Але на загал давайте все-таки повернемося до того, щоби розглядати ті проблеми, які насправді турбують українців, бо зараз це все виглядає дуже і дуже несерйозно. Дякую. Пані Інна, він не виступав, він просто заявив про те, що у нього конфлікт інтересів, він не буде брати участь в голосуванні. Всі заявляють конфлікт інтересів? Добре, ви не будете брати участі в голосуванні. Шановні колеги, переходимо до процедури голосування. Більше самовідводів немає? Сергій Владиславович, 1 хвилина, будь ласка. 11:47:31 СОБОЛЄВ С.В. Шановні друзі і не шановні! Я думаю, що, коли колега, який голосував за розбазарення земель сільгосппризначення, за те, щоб завести в Офіс Президента росіян з російськими паспортами, які курують гральний бізнес і бізнес казино, особа, яка зачищає малий бізнес, саме цим ввійде ваш парламент в історію. Перший парламент увійшов в історію Декларацією про державну незалежність, Актом про державний суверенітет. І я думаю, що нічого соромитись тим, хто був в першому, другому, попередніх скликаннях, коли країна повстала проти російської агресії, соромитись тому, що ми були в цих парламентах. Тому я думаю, що найкращий момент істини, який ви робите сьогодні, – це ще і зачистка цього парламенту. Дякую. Ще особи, які висунуті на голосування, я надаю слово для оголошення їх конфлікту інтересів. Так? Будь ласка, Гетманцев заявив вже. Гео Багратович Лерос, Олексій Олексійович Гончаренко і Олександр Сергій Бакумов, 30 секунд. Доброго дня, шановні колеги! Так, я маю намір заявити про конфлікт інтересів під час голосування. Але я хотів би запропонувати, ви всі знаєте, що собака – це кращий друг людини. Тому я хотів би запропонувати пана Миколу Тищенка, який вважає себе "бультер'єром" Президента, і він буде кращим другом нам керувати завтра засіданням. Це краща буде пропозиція. Давайте всі фракції висунемо пана Тищенка на завтрашнє… Олексій Олексійович Гончаренко, будь ласка, для заяви конфлікту інтересів. Будь ласка. 11:49:27 ГОНЧАРЕНКО О.О. Дякую. Шановні друзі, я, безумовно, зможу провести засідання по розгляду питання Я думаю, що тоді люди почують всі причини цієї відставки, як Зеленський злякався потенційного конкурента в Президенти, як хоче він тепер на другий термін, коли він обіцяв, що цього ніколи не буде. І я, звичайно, оголошу зараз конфлікт інтересів. І бажано було б, щоб Зеленський, ви всі оголосили, Олександр Сергійович Бакумов, будь ласка. 11:50:04 БАКУМОВ О.С. Доброго дня, шановні колеги! Відповідно до вимог Закону "Про запобігання корупції" в мене виникає конфлікт інтересів, тому я буду утримуватися від голосувань по вказаному питанню. Стосовно моєї об'єктивності, неупередженості, я думаю, що жодних питань у цій залі виникати не може. Дякую всім за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Сергійович. Переходимо до процедури голосування. Відповідно до статті 28 Регламенту пропоную провести рейтингове голосування. голосування… Давид Георгійович! За результатами рейтингового голосування для прийняття остаточного рішення буде внесено кандидатуру, яка отримає найбільшу кількість голосів підтримки. Шановні народні депутати на рейтингове голосування виноситься перша кандидатура, яка… Будь ласка, покажіть.

Я зрозумів. Шановні колеги, на голосування ставиться перша за списком пропозиція, яка внесена фракцією… ініціаторами і фракцією "Слуга народу", народного депутата України Гетманцева Данила Олександровича. Рейтингове голосування. Прошу голосувати. За-236 Наступна кандидатура, яка вноситься, на голосування вноситься кандидатура народного… покажіть покажіть по фракціях. На голосування вноситься кандидатура народного депутата України Гео Багратовича Лероса. Прошу голосувати, рейтингове голосування.

рейтинговим голосуванням вноситься кандидатура народного депутата України Олексія Олексійовича Гончаренка. Прошу голосувати. За-72 І остання кандидатура, яка була внесена, крайня в нашому переліку. На голосування рейтингове вноситься кандидатура народного депутата України Олександра Сергійовича Бакумова. Я перепрошую, я не записав. Олександра Сергійовича Бакумова. Будь ласка, прошу голосувати.

Шановні народні депутати, за результатами рейтингового голосування найбільшу кількість голосів набрала кандидатура народного депутата Данила Олександровича Гетманцева. Відповідно до частини третьої статті 76 Регламенту Верховної Ради України, ставлю на голосування пропозицію про обрання народного депутата України Данила Олександровича Гетманцева для ведення питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади. Прошу народних депутатів голосувати.

За-239 Рішення прийнято. Тому оголошено... Так, Так, давно не було. Покажіть по фракціях. Дві фракції, я так розумію, "Європейська солідарність" і "Голос", підписано Железняком У зв'язку з грубим порушенням вимог Регламенту Верховної Ради України головуючим на пленарному засіданні України заступником Голови... Першим заступником Голови Верховної Ради України Стефанчуком Русланом Олексійовичем, вносимо відповідно до частини другої статті 29 Регламенту Верховної Ради України пропозицію про його відсторонення від ведення пленарного засідання протягом двох пленарних днів. Олена Костянтинівна, будь ласка.

продовжуємо нашу роботу. Хто буде виступати з тих, хто вніс пропозиції? Да, ми по скороченій процедурі йдемо, бо це питання розглядається по скороченій процедурі. Ірина Володимирівна, хто з вас буде виступати? Артур Герасимов. Будь ласка, пане Артуре. Ця процедура йде за скороченою процедурою, можемо не голосувати її. Прошу до слова.

набагато легше журналістам заходити в кулуари, де знаходяться депутати, для того щоб спілкуватися з ними. Чому зараз ми подаємо це прохання про відсторонення Руслана Олексійовича Стефанчука від ведення засідання? Перше. Тому що під час того, як керівником партії "Слуга народу" і першим заступником керівника фракції паном Корнієнком було оголошено пропозицію про відкликання пана Разумкова з посади, на жаль, були допущені, я не знаю, умисно чи неумисно, дуже серйозні помилки. По-перше, стаття 29 стосується виключно пленарних засідань. На жаль, пан Корнієнко посилався на Погоджувальну раду. Як то кажуть, різниця маленька, але дуже суттєва. Друге питання. На жаль, частина заяви пана Корнієнка, я не знаю, хто йому це писав, була сфальшована. Тому що він посилався на статтю 73 частину четверту, і, чесно кажучи, з чиєїсь подачі пан Корнієнко, ініціюючи це питання, сказав неправду. Саме тому все це, що ми розглядаємо, є нелегітимним. Окрім цього, ми хотіли б сказати, що згідно статті 80 Регламенту, а Регламент, це не просто Регламент, як каже пан Зеленський, - це закон України, відкрийте цю книгу, це Закон України про Регламент. Він чітко говорить, цей закон, хто і як веде засідання Верховної Ради. Це веде Голова, якщо ні – Перший заступник, якщо ні – заступник, і тільки якщо проблеми з усіма трьома, Рада може обрати головуючого під час засідання. ми вважаємо, що порушена і 80 стаття Регламенту, і 76-а, і 77-а, і 29-а, і 73-я. Тому просимо підтримати це рішення. Дякую. ГОЛОВУЮЧА. Дякую. Репліка, Олександр Корнієнко, будь ласка.

це піклування про те, щоб влада могла сказати своє слово, дуже важливе, для розвитку демократії в країні. вищевказаної партії, що минулі п'ять років минулого парламенту пройшли точно не під знаком збереження Регламенту. І ваша повністю фракція, яка повністю складається з депутатів, які були в минулому складі парламенту, точно не має ніяких моральних, майже повністю, вибачте, точно не має ніяких моральних прав вказувати нам на якісь дрібні або взагалі трактування Регламенту, навіть не порушення. А щодо всіх своїх претензій звертайтесь, будь ласка, до регламентного комітету, він радо розгляне ваші звернення. Шановні колеги, переходимо до обговорення цього питання. Чи є бажаючі записатися на два – за, два – проти? Є. Будь ласка, запишіться, будь ласка: два – за, два – проти, по скороченій процедурі пройдемо це обговорення.

Микита Потураєв, будь ласка. У вас, напевно, картки немає, пане Микито. Будь ласка. 12:39:01 Шановні колеги, я не буду займати багато часу. Звичайно, що я просив би підтримати всіх, Руслана Олексійовича Стефанчука. І переставати, знову-таки я звертаюсь до колег у парламенті, ну, ви ж зрозумійте, колеги, ну, це ви виглядаєте негарно. Це по ваших рейтингах б'є те шоу, яке ви тут влаштовуєте постійно. Давайте на цьому закінчувати і голосувати. І повертатись до роботи настільки, наскільки ми це взагалі можемо зробити.

Знаєте, оте, що відбувається зараз в залі, мені так нагадує дитячий віршик, да, даруйте за російську: дуракам закон не писан, если писан – то не читан, если читан – то не понят, если понят – то не так. Це так зараз про Регламент у нас все відбувається. Тому що є у нас і Перший заступник Голови, і є у нас заступниця Голови. Але щось ми їм не довіряємо. Чогось ми заступнику Голови законно обраному не довіряємо вести засідання. А чого? Тому що так хочеться зняти Разумкова, щоб там сидів аж не на сто відсотків, а так от прямо в доску свій чувак. Щоб тільки він прогарантував цю історію. Знаєте, ну, оте, що ви робите з Регламентом, я просто дивуюся, а нащо так топтатися на граблях, колеги? Ну, у вас же є все. У вас є голоси, у вас є рішення, яке ви там в Трускавці приймали спільно. Для чого ще ґвалтувати цей нещасний Регламент? Для чого зайвий раз показувати країні, що ви беспредельщики, які положать на все и вся? Оце от ключове питання. Тому, якщо тут є юрист Стефанчук, який, розказували, є там геніальним там конституціоналістом, правником і тому подібне. Ну, давайте вже не плювати на самих себе і на власних юристів. Давайте просто робити все по правилах. І від цього насправді виграють всі. А зараз, ну, просто вся країна бачить, що це, на жаль, не парламент України, а така собі шарашкіна контора під назвою "чего изволите?"

Шановні народні депутати, президія, український народе! "Опозиційна платформа – За життя", Мамка. Хочу звернутися до українського народу і до залу, і до головуючого. Зазначте, будь ласка, дату, за яку подію ми тут у залі вже пів дня голосуємо щодо проведення засідання завтрашнього. Назвіть дату, щоб було зрозуміло під стенограму. Якщо в Регламенті вказано на сьогоднішньому засіданні, а ми вже розглядаємо за завтрашньому, ну, історія повинна знати, в тому числі і правоохоронні органи, режисера цієї історії з датою. Тоді це буде вірно. Інше, можна в нас у парламенті робити все, тільки не по Регламенту. Ви от уявляєте, Погоджувальна рада, за три дні всі собирають інформацію, щось аналізують. Так для чого це робити? Ну, зібралися, на коліні вчора написали графіки, зробили новий порядок. З ким погоджували, хто проголосував – незрозуміла історія. Давайте відмінимо тоді ту процедуру і будемо на коліні писати, будемо економити свій час. Ну, так же ж можна робити, як практика показує. З приводу того, як... У нас, по суті, фракція буде підтримувати дану постанову. Чому? Тому що ми всі побачили роботу головуючого на засіданні щодо голосування славнозвісного Закону про олігархів, про який Президент каже, що він підніме економіку, а Прем'єр-міністр каже, що цей законопроект, який буде законом, не має жодного відношення до економіки. Можете в собі розібратися, хто до чого має? Але сама процедура щодо Регламенту і порушення прав народних депутатів вона вже була зафіксована і буде виливатися далі в розвиток подій. Хочу все-таки звернутися до народних депутатів, якщо по-чесному, давайте відстороняти, ставити незалежну персону, та й нехай веде ці засідання. Що вона буде вести, що Руслан Олексійович буде вести – різниці немає ніякої. Чую значне обурення порушенням Регламенту від колеги Вадима Івченка. Прошу передати йому слово. ГОЛОВУЮЧА. Вадим Івченко, будь ласка. Івченко, "Батьківщина". Колеги, ви вчора не почули те, що сказала віце-спікерка, вона сказала слова Пета Кокса, який вже сьомий рік намагається реформувати наш парламент. Тільки тоді парламент буде справжній, не тоді, коли ми з вами потискаємо руки, а тоді він буде справжній, коли більшість буде чути меншість, а меншість буде поважати більшість. І це основне, що потрібно, щоб ми з вами розуміли. Скажіть, будь ласка, у вас сьогодні є, як у монобільшості, голоси? Скажіть, будь ласка, чи можемо ми з вами виконати всі процедури згідно закону, по якому має жити парламент, згідно Регламенту? Звичайно, можемо. То чому ми просто не візьмемо і не зробимо згідно закону, щоб ніхто вам потім не дорікав у зв'язку з чим ви відсторонюєте Голову, чому ви порушуєте регламентні процедури? Колеги, знаєте, я сьомий рік в парламенті і скажу вам, що я не бачив такого цирку. Мені здається, що ми з вами ще не усвідомили або ви, що ви державні діячі, за вас голосували люди, ви відповідаєте не перед тим, хто вам дає вказівки, а ви відповідаєте перед громадянами України, ви будете відповідати перед тими, хто завтра вийде, 10 тисяч профспілок, ви будете відповідати перед тими роботодавцями, яких ви хочете знищити Законом 5600. Ви сьогодні намагаєтесь формувати порядок денний. Так сформуйте так, щоб громадяни відчули – тарифи, соціальні закони і зменшення податкового навантаження, а не те, що ви хочете – 4 мільйони селян обкласти податками. І це буде ваша відповідальність, повірте. Дякую. Чи є ще бажаючі виступити? Від фракції вже виступали. Будь ласка, Сергій Шахов, хвилина. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, от що ми тут розглядаємо? Знову політика, знову політиканство, знову якісь там свої моменти ви вирішуєте. Скажіть, будь ласка, а коли будуть вирішувати проблеми людей? Коли знову звернемо ми увагу і ніхто не відповів, кому належать облгази? Хто сьогодні буде відповідати за транзит газу в трубах за 3 гривні кубометр? Хто буде відповідати, що сьогодні говориться, 7,42 за куб газу сплачується, а у всіх державних установах ціна на газ 35 гривень? Сьогодні для підприємців ціна газу 35 гривень, за кіловат електроенергії сьогодні сплачується 5,70 в Луганській і Донецькій області. Знову ніхто зі "Слуг народу" не відповів на ці питання. Чому сьогодні здирається "десять шкір" з підприємців, чому сьогодні страждають люди у цих селах, селищах без робочих місць? Хто буде за це відповідати, скільки можна займатися політикою? Будуйте сьогодні державу, а не руйнуйте її. ГОЛОВУЮЧА. І Іван Крулько, будь ласка, фракція "Батьківщина", і на цьому завершили ми обговорення, перейдемо до голосування. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". От сьогодні, коли зранку були виступи народних депутатів від фракцій, більшість виступів, які сьогодні лунали з цієї трибуни, були виступи представників фракції "Слуга народу" і всі вони розповідали в цьому залі, як порушував Регламент ці два роки спікер Разумков. Слухайте, у мене виникає одне питання, а чому два роки до цього ми не чули ні одного виступу про те, як порушувався Регламент, коли розглядали Закон про землю і землю зараз дерибанять? Чому не розповідали, як голосувався в цьому залі Закон про ігорний бізнес, який сьогодні по суті знову людей повертає в казино і відбирає від них останнє? Чому в цьому залі ніхто не говорив, що в порушення Регламенту ні один законопроект від опозиції, який стосується тарифів, а "Батьківщина" подавала такі законопроекти і не один законопроект, не ставився у порядок денний? Чому два рови всі казали, як у нас все добре і це найкращий парламент, а зараз, що, прокинулись, тому що припекло? Я вважаю, що це виглядає несолідно, ви є фракцією, це ваш висуванець, це ваше право, Шановні колеги, прошу тприготуватися до голосування. Я ставлю на голосування пропозицію двох фракцій про відсторонення від ведення пленарного засідання на два дні першого віце-спікера Руслана Олексійовича Стефанчука. Прошу голосувати.

Наступним питанням у нас проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Іллінців Вінницького району Вінницької області (реєстраційний номер проекту 5489). Шановні колеги, є необхідність його обговорювати чи проголосуємо межі міст? Голосуємо межі міст, так? Обговорювати будете? "Європейська солідарність" хоче обговорити. Я ж не можу, бо зараз знову по 29-й мене будуть відсторонювати. Тому, шановні колеги, я ставлю спочатку розгляд за скороченою процедурою і потрібно набрати 150 голосів. Прошу підтримати та проголосувати.

За-234 Рішення прийнято. Запрошую до слова доповідача заступника міністра розвитку громад та територій В'ячеслава Андроновича Негоду. Будь ласка, В'ячеслав Андронович. Доброго дня, шановні народні депутати, шановний Руслане Олексійовичу! На ваш розгляд вноситься проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Іллінців Вінницького району Вінницької області. Хочу підкреслити, що на сьогодні межі міста Іллінців відсутні і не встановлені як юридично не закріплені відповідними документами. Це, звісно, створює певні проблеми для розвитку міста, не дає йому можливості займатися питаннями перспектив, стратегій розвитку. Отже, метою проекту є становлення меж міста Іллінці, загальною площею 3 тисячі 106 гектарів земель, збільшивши територію міста на 2 326 гектари земель. Відповідно до проекту землеустрою щодо встановлення меж міста, який відповідно до статті 9 Закону "Про державну експертизу землевпорядної документації" пройшов обов'язкову державну експертизу Державній службі з питань геодезії і картографії. Встановлення територію міста дозволить розробити, по-перше, цілий пакет містобудівної документації, зокрема комплексний план просторового розвитку громади на основі того законодавства, яке було прийнято нещодавно, генеральний план міста в нових і, звісно, розробити стратегію розвитку громади. Прошу підтримати. Дякую, В'ячеславе Андроновичу. Слово надається співдоповідачеві голові підкомітету Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Безгіну Віталію Юрійовичу. Будь ласка. Дякую, Руслан Олексійович. Доброго дня, колеги! Власне, 2 червня 2021 року комітет розглянув на своєму засіданні Постанову про зміну та встановлення меж, власне, міста Іллінці Вінницького району Вінницької області. Проектом постанови пропонується змінити межу міста Іллінці, збільшивши територію міста на 2 тисячі 326 гектари землі і затвердити ту територію міста загальною площею 3 тисячі 106 гектарів земель. За наслідками розгляду питання комітет ухвалив висновок рекомендувати Верховній Раді відповідно до частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради проект постанови за наслідками розгляду прийняти в цілому. Дякую. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віталій Юрійович. Шановні колеги, прошу записатися: два – за, два – проти, для обговорення цього важливого питання, будь ласка. Слово надається народному депутату Владіславу Миколайовичу Поляку, депутатська група "Довіра". передати слово Шахову Сергію.

Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, цілий день переливаємо з пустого в порожнє. Виходимо о 12:00, фопівці запитують: коли будуть прийматися рішення по малому, середньому, великому бізнесу, коли перестануть з бізнесу здирати десять шкір. Люди, які наповнюють бюджет нашої держави, люди вимагають сьогодні звіту від монобільшості, де поділитися мільярди доларів, а це сотні мільярдів гривень від людей-гастарбайтерів, які бідкуються за кордоном. Чому ми сьогодні розглядаємо якісь невідомі кордони в якихось містах? Чому ми сьогодні не розглядаємо питання, яке виставив "Наш край" по всій країні, проголосувати у місцевих радах? Я закликаю сьогодні всіх парламентарів, бо в радах немає монобільшості, є різні політичні сили: і "Батьківщина", і "ЄС", і ОПЗЖ і "Наш край". Будь ласка, приймайте рішення для того, щоб прекратити і завершити геноцид тарифний і вбивання українського народу. Треба звертатися до Президента, до Офісу Президента, вже не до голови або до голови парламенту з приводу того, звідки взялися ціни на газ 35 гривень, коли ваші призначенці в Нафтогазі України дали ціну 1 гривню з видобутого нашого газу. Чому сьогодні не добувається газ, який добувався рівно 30 років тому, - 68 мільярдів кубів, а сьогодні 13 мільярдів кубів не можете добути? Чому я сьогодні їду по Харківській області, в Богодухові працює газова скважина – куди дівається цей газ? Чому в Луганській області добувається газ – де він дівається? Дайте на-гора відповіді людям, не займайтеся профанацією, не займайтеся політикою. Будуйте, ще раз кажу, країну, а не руйнуйте її. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату України Саврасову Максиму Віталійовичу, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Прошу передати слово Олексію Гончаренку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Олексійович Гончаренко, будь ласка. ми підтримуємо встановлення нових меж міста Іллінців Вінниччини нашої шановної. Але я хотів би сказати ще про одне місто, є таке місто Кривий Ріг. Насправді чудове місто, в ньому дуже багато людей класних, ми їх поважаємо, любимо всією країною. Але як в будь-якому місті є класні люди, але є й не дуже. Так буває, так, знаєте, в містах бувають навіть класні квартали і не дуже хороші квартали. Так і в Кривому Розі сталося. І ось учора Україна дізналася ще про одного, на жаль, негідника, уродженця Кривого Рога пана Євгена Мецгера, це керівник Укрексімбанку. Укрексімбанк – це державний банк, дуже великий банк. Ну, це для нас з вами він є Євген Мецгер, а для Президента Зеленського він, наприклад, просто Женя. Вся країна бачила, як він з Хмельницького дзвонив Жені, щоб сказати і дати йому якесь доручення. І ось вчора цей Євген Мецгер, він продемонстрував свої якості: він бив журналістів у своєму кабінеті, заламував руки. "Выруби его" – це новий мем, який чує вся країна. Зганьбився на всю державу. А звідки ж він там взявся? А в пана Мецгера є дружина – Юлія Мецгер, а вона є членом наглядової ради іншого державного банку – Приватбанку, а вона, є подругою Олени Кравець з "Кварталу 95", все зійшлося знову в одному місці. І ось ці кварталівці вчора продемонстрували себе в повній красі, ну, просто в повній красі. Нові боярє такі, як вони себе поводять. Звичайно, коли з'явилося відео, то вже трошки спєсі поубавілось, вони тепер вже відсторонюють Мецгера, але це замало його відсторонити, його треба судити. Де підозра Мецгеру? Це людина, яка била журналістів, яка захоплювала чуже майно, стирала їхні відео. Я закликаю всіх громадян України подивитися, кого ви привели до влади, коли слухали про якісь… ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату України Лозинському Роману Михайловичу, фракція Політичної партії "Голос". Роман Лозинський, об'єднання "Справедливість". Як на мене, Віталій Безгін дуже вичерпно представив це питання, тому є пропозиція підтримати. Дякую. І ще слово надається народному депутату України Папієву Михайлу Миколайовичу, фракція політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". 12:59:09 ПАПІЄВ М.М. Дякую. Прошу передати слово народному депутату Колтуновичу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович Олександр Сергійович. Будь ласка. Дякую, шановний головуючий. Безумовно, це не порожний проект закону... проект постанови. Більше того, що встановлення меж міста Іллінців, от я відкрив супровідні документи, я вибачаюсь, що я не буду виступати, можливо, по іншим темам більш актуальним, які на сьогоднішній день є в країні, але тут є питання землекористування, яке надзвичайно важливо, тому що проектом акта, от я навіть в супровідних документах матрицю SWOT-аналізу дали, і говориться про те, що це створить сприятливі умови для територіального розвитку міста, ефективного використання потенціалу територій, і от що найголовніше, надходження від плати за землю та інші податки до місцевого бюджету, що будуть використовуватися на розвиток міста. У зв'язку із цим у нас виникає питання, чи дійсно тут питання земельне буде саме в позитиві звучати, чи, можливо, просто що місцева громада і місцева влада нові землі додатково буде розпоряджатися так ними згідно нового закону, як вони забажають за необхідне? Тому ці ризики необхідно враховувати, зважаючи на те законодавство земельне, яке ми проголосували, ну, не ми – ви, але в цілому парламент парламент проголосували, починаючи з кінця минулого чи з 20-го року, початку 20-го, і закінчуючи іншими там допоміжними документами щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Тому я вважаю, що такий запобіжник має бути і коли ми розглядаємо подібні проекти законів. А тепер, оскільки "слуги народу" в обговоренні таких документів повертаються постійно до офшорів, я хотів би звернути увагу, що ми маємо у Верховній Раді дати свою також оцінку цьому питанню. Тому що питання ж не тільки в офшорах, а в тому, що звинувачують вище керівництво країни у виведенні коштів з Приватбанку – 40 мільйонів доларів. Ви згадайте, які кошти це повернулися для бюджету. Ми в бюджет України докапіталізували Приватбанк на 155 мільярдів гривень. Це колосальні кошти для національної економіки, це майже частина видаткової частини бюджету на той час. Тому з цієї точки зору ми не маємо пропускати такі речі, тому що це стосується платників податків. Дякую за увагу.

комплексного просторового розвитку. Зокрема, є територія приблизно 57 гектарів, яку планують під розміщення садибної забудови. Тому прошу підтримати. Також планується відвести багато ділянок для родин учасників АТО. Колеги, я дуже прошу підтримати дану постанову. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ірина Наумівна. Ми завершили обговорення. Тому, шановні колеги, я ставлю на голосування пропозицію комітету прийняти в цілому проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Іллінців Вінницького району Вінницької області (реєстраційний номер проекту 5489). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-309 Рішення прийнято. Шановні колеги, у нас наступні теж по межах. Може ми все-таки… Чи будемо все обговорювати? Будемо обговорювати. (Шум у залі) Ну я ж не можу. Он люди, які хочуть обговорити кожні межі міста. Шановні колеги, ми тоді заходимо в питання про розгляд проекту Постанови про зміну і встановлення меж міста Соснівки Червоноградського району Львівської області (реєстраційний номер проекту 5491). Ставлю на голосування пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-237 Рішення прийнято. Я запрошую до слова заступника міністра розвитку громад та територій В'ячеслава Андроновича Негоду. Будь ласка, В'ячеслав Андронович. Шановний пане голово, шановні народні депутати, на ваш розгляд вноситься проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Соснівки Червоноградського району Львівської області. Як і в попередньому місті, тут також на сьогодні межі міста Соснівки не встановлені як юридично і незакріплені, що заважає, звичайно, розвитку зазначеного міста. Тому метою проекту є встановлення міста Соснівки меж загальною площею 300 тисяч тисяч гектарів земель збільшивши територію міста на 102 гектари земель. Таким чином встановлення території міста дозволить розробити містобудівну документацію і комплексний план просторового розвитку, і генеральний план розвитку міста, а також на основі цього розробити стратегію розвитку міста, що дасть можливість в цілому розвиватися зазначеній громаді. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається голові підкомітету Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталію Юрійовичу Безгіну. Будь ласка, Віталій Юрійович. Дякую, пане головуючий. Власне, 2 червня 2021 року наш комітет розглянув Постанову про зміну і встановлення меж міста Соснівки Червоноградського району Львівської області (внесений Кабміном) (під номером 5491). Проектом постанови пропонується змінити межи міста Соснівки і збільшити територію на 102,5924 гектара земель і затвердити територію міста Соснівки загальною площею 300,5924 гектара земель. комітет ухвалив висновок рекомендувати Верховній Раді, відповідно до частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради, проект постанови про зміну і встановлення меж міста Соснівки Червоноградського району Львівської області (внесений Кабінетом Міністрів України) за наслідком розгляду прийняти в цілому. Дякую. Шановні колеги, прошу записатися: два – за, два – проти для обговорення саме цього питання про межі міста Соснівки, будь ласка.

Вітаю вас! Юрій Камельчук, Червоноградський район, місто Соснівка. Це надзвичайне місто, адже воно наповнене великою кількістю дуже працьовитих людей, які у зв'язку з децентралізацією зараз отримали деякі можливості обмежені. І тому, власне, і розширення цих меж дасть їм краще існувати, оскільки раніше про це чомусь ніхто не подумав з попередньої влади, не давав можливості розвиватися природно, лише якимись чорними методами, покриваючи, наприклад, видобуток незаконний "мульки", вугілля і так далі, вони розраховували, що вони від'єднаються від Червоноградської ОТГ. Але, на щастя, не так склалося, тому що при закритті шахт фактично місто опиняється без нічого, фактично опиняється без фінансування. І саме можливість розширення цієї території для тих мешканців міста Соснівка і сусідніх сіл дасть можливість вижити цьому містові навіть після закриття таких важливих промислових об'єктів, як шахта "Надія", чи вже попередніх закритих об'єктів: шахта колишня восьма, сьома "Великомостівська". Якщо будуть закриватися інші об'єкти і якщо закриється ще, не дай Бог, збагачувальна фабрика так звана колишня Львівська вугільна тепер компанія, то тоді людям просто не буде де працювати. Можливість розширення цієї території дасть можливість відкривати нові агропідприємства, а також створити промисловий майданчик, який і допоможе створити нові робочі місця людям, які не хочуть виїжджати за кордон, а готові розвиватися з своїми сім'ями, жити там, де вони народилися, і використовувати власну землю для того, щоб забезпечувати життя власних родин. Тому прошу підтримати цю постанову, для міста Соснівка Червоноградського це надзвичайно важливо. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається народному депутату України Бондарю Михайлу Леонтійовичу, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Дякую. Бондар Михайло, 119 виборчий округ, Львівщина, "Європейська солідарність". "Європейська солідарність" буде підтримувати зміни меж міста Соснівки. Це є певна процедура. Але всі чудово знають, як вона проходить через адміністрації, затвердження в Кабінеті Міністрів різних міністерств. І тому, слава Богу, що ця постанова вже попала в стіни парламенту. регіон. Шахтарський регіон, де попередній виступаючий є мажоритарним депутатом. Шахтарський регіон, який прикладає максимум зусиль, щоб енергоефективність, енергонезалежність нашої держави була на висоті, добуваючи вугільну продукцію. Натомість мажоритарний депутат, який тільки що виступав, вбиває цю вугільну галузь, голосуючи за імпорт електроенергії. Дальше він під виглядом створення ТСК, яка мала би розслідувати збитковість вугледобувних підприємств, заводить своїх людей в ДП "Львіввугілля". Міністерство енергетики, проводячи аудит, не нарахувало на складах 17 з половиною тисяч тонн вугілля, які ці ділки привласнили. Після того, як втрутилося міністерство, ці ділки були звільнені і побігли якраз… про вище згадану шахту "Надія", яка розташована біля міста Соснівка, і пробували там влізти, щоб дальше дерибанити вугільну продукцію. На жаль, їм цього не вдалося. І я вдячний міністерству, яке дослухалося до моїх виступів і не приймає участі в розкраданні якраз державних коштів. Тому що це є державні шахти. Шахта "Надія", яка не входить в склад ДП "Львіввугілля", є також державним підприємством. І тому зараз ми як "Європейська солідарність" будемо підтримувати місто Соснівка і будемо голосувати за зміни меж. А правоохоронні органи мають розібратися, де поділося 17 тисяч з половиною тонн вугілля, Слово надається народному депутату України Колтуновичу Олександру Сергійовичу, фракція політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". 13:11:00 КОЛТУНОВИЧ О.С. Дякую. Шановний головуючий, шановні народні депутати України! Знову повертаючись до обговорення проекту Постанови Верховної Ради щодо внесення змін і встановлення нових меж міста Соснівки Червоноградського Червоноградського району, хотів би звернути увагу на іншу сторону даного питання. Тому що, коли нам пропонують збільшити фактично на 50 відсотків територію, тобто затвердити її в розмірі 300 тисяч... гектарів земель і збільшити її на 102 гектари, ми маємо розуміти, що там буде. Відповідно в супровідних документах не надано, що в нас буде відбуватися на цих землях. Я вже у попередньому виступі казав про те, що, можливо, буде надходити податок на землю. Але мене цікавить інше. Наприклад, у свій час по Бахмуту (колишній Артемівськ) у 2016 чи 18-му році групу економістів залучали для підготовки стратегії в рамках об'єднаної територіальної громади, коли туди надійшли сільські ради, в тому числі і я приймав участь в цьому. Але тоді готувалися документи щодо розвитку сільського господарства. Тому що коли, наприклад, ви до міста приєднуєте ці питання – питання меліорації, питання осушення, якщо воно там виникало, питання інших поміжних речей, розвитку тваринництва, рослинництва і так далі – це все актуальні речі, які мають бути також прописані у відповідних документах щодо економічного розвитку чи в стратегії економічного розвитку територій. Тому, на мій погляд, дуже важливо було б, коли презентують такі документи, побачити ще й відповідний пакет документів, що там буде відбуватися, чи там буде забудова, чи це будуть використовуватися для сільського господарства землі, чи ці землі будуть ще для чогось використовуватися. А то для розвитку просто міста – це дуже обширна назва, і ми фактично просто голосуємо пальцем в небо. Тому моя пропозиція, коли навіть будуть зараз ще наступні постанови, щоб доповідач, заступник міністра, конкретно казав, чи це буде там реінтеграція вугільних регіонів тощо. Дякую. Слово надається народному депутату України Сухову Олександру Сергійовичу, депутатська група "Довіра". Шахов Сергій Володимирович, суперово сьогодні, що ми приймаємо межі Соснівки для людей. Це місто будували для шахтарів, як сказав мій колега Бондар, як сказав Камельчук. Це дуже важливо. А запиталися, як сьогодні живуть шахтарі? І це не Луганська область. І ще раз хочу сказати, будували в ті часи і міста… Там, де будували великі підприємства, сьогодні все зруйновано, вугілля везеться з Америки, з Африки, ви наперед сплачуєте гроші мільярдами, коли шахтар, наш шахтар, роботяга, не получает заробітну плату, практично помирає. Коли мені надходять листи від бабусь дітей, які залишилися сьогодні на виховання, а батьки поїхали, шахтарі, кудись за кордон працювати, і коли бабуся пише, що дитину вони купають у ванній, потім купається старша дитина, потім матір, потім бабуся, потім вони миють посуду тією водою, а потім в туалеті змивають. Так економлять сьогодні шахтарські сім'ї. Так оцінили сьогодні шахтарів? Тільки межі треба в селах приймати? А, може, треба сьогодні вирішувати питання заробітних плат і нагодувати людей в Україні, а не вирішувати сьогодні шкурняки, які сьогодні у вас є? Ми вимагаємо поставити законопроект 6064 на порядок денний, який забороняє відключати шахтарські сім'ї, лікарів, вчителів, пенсіонерів від заборгованості по електроенергії, газу та води по всій країні від Львову до Луганщини, від Одеси до Чернігівщини. Ми вимагаємо сьогодні зупинити тарифний геноцид, який є в Україні. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Володимирович. Шановні колеги, ми завершили обговорення… Ще? А, перепрошую, будь ласка… Від нас вже були, від фракції "Слуга народу". Лозинський, будь ласка,

сам особисто, перебуваючи в Червоноградській громаді пів року тому, люди вже тоді задавали питання, що ви робите у Верховній Раді, чому досі не вирішені наші питання, питання розвитку нашої громади? Тому, очевидно, що це питання для людей, воно необхідне. Але крім того, Львівщина вимагає від нас хоча б один день присвятити місцевому самоврядуванню в Раді, не по одному законопроекту в тиждень, в місяць, а хоча б засісти і обговорити питання місцевих державних адміністрацій. На порядку денному: регіонального розвитку, старост, у нас вже є дуже серйозні проблеми на місцях з цим питанням, передачі майна, також питання велике щодо бюджету і забезпечення громад в цьому бюджетному процесі додатковими фінансами на ЦНАП. І ми чули про 4 відсотки ПДФО, це дуже добре, але Галина Васильченко пропонувала 5… Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення. Тому я ставлю на голосування пропозицію комітету прийняти в цілому проект Постанови про зміну і встановлення меж Соснівки Червоноградського району Львівської області (реєстраційний номер проекту 5491). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-313 Наступне питання – проект Постанови про встановлення меж міста Попасної Сєвєродонецького району Луганської області (реєстраційний номер проекту 4488). Чи будемо обговорювати? Будемо. Тоді ставлю розгляд цього питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-244 Рішення прийнято. Запрошую до слова заступника міністра розвитку громад та територій В'ячеслава Андроновича Негоду, будь ласка. Шановний пане голово, шановні народні депутати, на ваш розгляд вноситься проект Постанови про встановлення меж міста Попасної Сєвєродонецького району Луганської області. Тут також хочу підкреслити, що станом на сьогодні межі міста Попасна не встановлені, як юридично не закріплені, і це також створює проблеми, і стримує розвиток міста міста для вирішення актуальних питань. Отже, метою проекту є встановлення межі міста Попасної загальною площею 2 тисячі 925 гектарів відповідно до проекту землеустрою, який, відповідно до статті Закону про державну експертизу пройшов обов'язкову державну експертизу. Тут були репліки, а що буде на тих землях, коли будуть затверджені межі. Хотів би сказати, шановні народні депутати, що якраз відсутність межі, відсутність юридичної межі дає можливість такого хаотичного, назвемо, розвитку і потім створює певні проблеми. Саме межа міста дає право, юридичне право, розробити і комплексний план всієї території громади, розробити генеральний план самої громади і, власне, розробити вже стратегію з урахуванням меж і всієї території. Це обов'язково позитивно вплине на розвиток. І нас попереду взагалі чекає ціла така низка змін до меж міста у зв'язку з новим адміністративно-територіальним устроєм. Дякую. Віталію Юрійовичу. Будь ласка, Проектом постанови пропонується встановити межі міста Попасної Сєвєродонецького району та затвердити територію міста Попасної загальною площею 2 тисячі 925 гектарів. Комітет відзначає, що зазначений проект постанови та додаток до проекту потребують техніко-юридичного доопрацювання, зокрема, з урахуванням положень Постанови Верховної Ради про утворення та ліквідацію районів. За наслідком розгляду питання, комітет ухвалив висновок рекомендувати

викликало великі емоції у нашого колеги з групи "Довіра", оскільки воно стосувалося шахтарського регіону. Думаю, що коли ми кажемо про луганську територію, то пан Сергій буде ще більш емоційний і щасливий. Дякуємо за вчасну підтримку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, прошу записатися: два – за, два – проти, для обговорення цього питання.

Слово надається народній депутатці України Геращенко Ірині Володимирівні, фракція "Європейська солідарність". Шановні колеги, "Європейська солідарність" буде голосувати за дану постанову, тому що для нас місто Попасна має особливе значення, воно було звільнено славетною 95 бригадою, якою керував генерал Забродський, але так само пан Герасименко, який був командиром загону з "слуг народу". Попасна – це особливе місто. Але я хотіла би нагадати владі, що, на жаль, в цьому так само місті не були проведені вибори і було грубо порушені конституційні права наших виборців право обирати місцеву владу. Вісімнадцять об'єднаних громад, і не тільки в ці об'єднані громади входять селища "сірої" зони на Донбасі, але такі міста, як Лисичанськ, Попасна, Волноваха, Щастя, і навіть в адміністративному центрі Луганської області, а це Сєвєродонецьк, зараз є ВЦА. А це приблизно півмільйона виборців, які були позбавлені. Тому пропозиція подайте в комітет відповідні проекти рішень і проведіть вибори в Луганській і Донецькій областях. Друге. Хотіла би сказати, що ми закликаємо владу скоординувати свої дії, дати конкретні кроки разом з міжнародними партнерами щодо перетину кордону. Ви знаєте, що зараз КПВВ заблоковані проросійськими бойовиками. Але скоординувати ці дії не нахабною поведінкою і не нахабною політикою, а саме щоб був результат, плюс дипломатична робота з ОБСЄ. Також пожежна ситуація. На жаль, йде суха осінь, і ніхто не не покараний досі за минулорічні пожежі. Тому важливо звернути на це питання. І найгарячіша тема. І якщо для людей,

Дякую, пане головуючий. Роман Лозинський, об'єднання "Справедливість". Ще раз хочу сказати, що всі питання, які ми сьогодні обговорюємо, які стосуються громад: і перейменування, і позачергові вибори і зміна меж це надзвичайно важливі питання. Тому що вони стосуються не просто чогось аморфного чи абстрактного, це стосується сотень, тисяч людей і українців. Але повертаючись до питання, яке на кожній зустрічі в громадах Львівщини піднімають люди. Вони вимагають від нас провести день місцевого самоврядування в парламенті, провести ряд обговорень. У нас рік, практично рік минув від виборів до місцевих рад, і саме зараз час подивитися, які норми в законодавстві не спрацьовують. Те, що стосується старост, те, що стосується надання адміністративних послуг, те, що стосується місцевих державних адміністрацій, спроможність громад – це питання зараз постає, як вони були нарізані, як були визначені їхні межі. Люди вимагають, аби ми говорили про ці речі сьогодні. А те, про що люди говорять найбільше, це про забезпечення фінансами громад. Шановні колеги, коли ми передавали повноваження громадам, коли ми робили їх відповідальними за ряд нових і нових обов'язків, ми і повинні забезпечити їх фінансами. І те, про що я вже сьогодні говорив. Президент Зеленський висловився про збільшення розміру ПДФО, яке залишатиметься у громадах, на 4 відсотки. Я ще раз хочу наголосити і нагадати ініціативу Галини Васильченко з нашого об'єднання "Справедливість" про щонайменше 5 відсотків. Це той мізер, який ми можемо забезпечити громадам, аби вони виконували свої повноваження належно. Але окрім цього, програма "Чистої води", питання каналізування, очисні споруди, збільшення коштів та фінансування на ЦНАПи, на інші речі, за які сьогодні відповідальні громади, - це наша відповідальність. Тому вже після цих голосувань нам потрібно перейти до обговорення бюджетного процесу в контексті громад і пам'ятати про 1461 громаду України. Дякую, шановний Руслан Олексійович. Я прошу передати слово народному депутату Шуфричу Нестору Івановичу. ГОЛОВУЮЧИЙ. З превеликим задоволенням. Нестор Іванович Шуфрич, будь ласка. Дякую, пане головуючий. Я змушений довести до відома колег народних депутатів України чергову реакцію дуже поважної структури світової щодо ситуації із свободою слова в Україні. А саме заступник Верховного комісара ООН по правам людини пані Нада Аль-Нашиф, представляючи черговий 32 доклад щодо ситуації в Україні на сесії Ради ООН з прав людини, відзначила, що закриття трьох каналів, а також інтернет-ресурсів відбулося в порушення всіх міжнародних стандартів та прийнято незалежним органом непропорційно, і такі дії не відповідали необхідності. Сьогодні чисельні міжнародні організації першої ланки, як ООН і ОБСЄ звертають увагу всього світу, і в першу чергу української влади, щодо узурпування влади перешкоджання журналістській діяльності, принципам демократії і свободи слова. І на цьому фоні, коли необхідно людям доводити ту складну ситуацію із COVID, боротися за зниження тарифів, журналістам фактично

Ми вимагаємо сьогодні захистити права журналістів і говорити все, що вони вважають за необхідне, проводити всі розслідування заради правди для наших громадян. Дякую за увагу. Дякую. Слово надається народному депутату України Приходьку Борису Вікторовичу, після цього ще народний депутат Швець. І після цього переходимо до голосування. Будь ласка. Будь ласка, Сергій Володимирович Шахов. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Піднялося сьогодні питання, що Шахов говорить правду з трибуни, і назвали прізвище. Так от, Віталій Безгін, коли ви виходите до трибуни, то говоріть, в "Нашому краї" звикли називати прізвища людей. І тому я називаю вам, нашим колегам, які проголосували, 319 народних депутатів, за тимчасову слідчу комісію, яку очолював Руслан Горбенко. В ній працював Сергій Вельможний, Максим Ткаченко і всі народні депутати, які все ж таки за правду билися, про відсторонення губернатора Луганської області, голови військово-цивільної адміністрації, який вбив 16 людей. Досі гаром людського тіла пахне в цій залі. Зничтожив область. І сьогодні не проводяться, як сказали наші колеги, вибори в Сєвєродонецькій та в тій же Попаснянській громаді. Марина Іонова пригадувала сьогодні це питання, що звільняли Попасну для чого? Щоб сьогодні якась гидота сиділа в кріслі голови військово-цивільної адміністрації і грабувала кожного українця? Луганська область, Донецька область – це Україна, запам'ятайте. Мирна, вільна, де голосували на президентський виборах Порошенка, на місцевих виборах голосували за кожного з вас, шановні колеги, 96 відсотків Луганщини віддали за "слуг народу". Сьогодні в місті Рубіжному набрали тільки дві партії – ОПЗЖ та "Наш край". Все, ви не набрали навіть Ми, до речі, будемо підтримувати питання територіальне по Сєвєродонецьку та Попасній. Але прийміть рішення відстороніть свого негідника губернатора і наведіть порядок. Саджайте негідника в тюрму, покажіть людям справедливість врешті-решт. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату Швецю Сергію Федоровичу. І після цього переходимо до голосування. Будь ласка, Сергій Федорович. Доброго дня усім! Друзі, дивіться, я по суті. По-перше, насправді, втомився вже від такої кількості брехні, яка тут лунає в цій залі. Але до цього повернуся. Дивіться, насамперед, хочу привітати, зараз її не бачу, але вже бачив, Лізу Ясько, яка повернулася з Грузії. Всім ця історія відома. Далі. Щодо брехні. Я слухаю тут про свободу слова. Я – журналіст в минулому з 25-річним стажем. Я слухаю про свободу слова від однієї фракції, не буду називати прізвищ, але з цієї сторони, яка проголосувала свого часу за "закони 16 січня", які максимально затискали свободу слова. Зараз стали поборниками свободи слова. Я чую від цієї фракції, до речі, лідера якої я не бачу… Дякую, Сергій Федорович. проект Постанови про встановлення меж міста Попасної Сєвєродонецького району Луганської області (реєстраційний номер проекту 4488). Готові голосувати? Шановні колеги, прошу підтримати та проголосувати. За-303 Рішення прийнято. Дякую. Є пропозиція, так я розумію? Олександр Сергійович Корнієнко, да? Мотовиловець, будь ласка. Я перепрошую. Мотовиловець, будь ласка. Шановні депутати, я прошу змінити порядок розгляду законів і перейти до питання ратифікації. Переглянути 0075 і без обговорення потім голосувати 0089, 0094, 0108, 0111, 0113, 0119, 0120 і 0123.

Шановні друзі, ми підтримуємо пропозицію попереднього доповідача щодо зміни питань порядку денного. Але просимо ще розглянути одне питання, яке стоїть на сьогодні наступне, це питання перейменування села Мармузовичі Буського району Львівської області, тому що мешканці села чекають на це питання довший час. Дякую, Руслан Олексійович, прошу поставити на голосування. Але після цього, як ми переглянемо питання перейменування села Мармузовичі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, є пропозиція Мармузовичі проголосувати.

Шановний головуючий, я хотів би, щоб ви зараз почули нас, нашу позицію нашої фракції. Ми проти того, щоб зараз проходити без обговорення ратифікації. Це додаткові кредити. Дивіться, в першому випадку 400 мільйонів доларів, в другому 10 мільйонів доларів, в третьому 63 загалом це нові борги. Тому я хочу, щоб з цієї точки зору, да, вони беруться на благі речі, але ми обговорювали звідки у нас збільшується гарантований державний борг. Другий момент, це ратифікації, точніше, денонсації окремих угод по СНД. Також наполягаю на повному обговорені кожної з них, тому що вони призводять до значних економічних втрат. Коли ви кажете про високотехнологічну промисловість, виробництво, робочі місця і так далі, це все втрата ринків збуту, це все втрата наших ринків і так далі. Тому я наполягаю на тому, щоб ми обговорювали ті проекти постанов, які були названі, це що стосується ратифікацій і денонсацій. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, я розумію, якщо немає згоди – йдемо так, як ми і проголосували зранку. Так? Добре. Тоді ми переходимо відповідно до наступного питання, реєстраційний номер проекту 2715, проект Постанови про перейменування села Мармузовичі Буського району Львівської області. Шановні колеги, буде обговорення? Так, буде. Тоді прошу розглянути це питання за скороченою процедурою, вношу таку пропозицію.

За-233 Рішення прийнято. Слово надається голові підкомітету Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Безгіну Віталію Юрійовичу. Будь ласка, Віталій Юрійович. Дякую, пане головуючий. Власне, до нас звернулася Львівська обласна рада щодо перейменування села Мармузовичі. До речі, зверталася, коли ще це був Буський район, наразі це вже Золочівський район Львівської області, перейменувати на село Андріївка. Власне, ґрунтується ця позиція на тому, що мешканці цього села не задоволені тією назвою, що була їм надана Верховною Радою під час виконання вимог Закону щодо засудження комуністичного та націонал-соціалістичного та тоталітарних, перепрошую, режимів на території України. Варто зазначити, що рішення підтримано як сільською радою, так радою громад і районною радою, і обласною радою. Я знаю, що зараз буде певна критика з приводу... з боку представників однієї з фракцій. Але, колеги, до речі, я хочу зазначити, що і в попередньому скликанні Львівської обласної ради, і в теперішньому головують так само представники вашої політичної партії. ключове, про що я хотів би сказати. Коли ми кажемо про перейменування, навіть коли це в межах декомунізації, яку ми підтримуємо, ми маємо це здійснювати з урахуванням думки мешканців. І дане перейменування на честь Андрія Первозваного якраз таки на цьому ґрунтується. Тепер щодо підсумку рішення підкомітету. За результатами розгляду вказаного питання комітет ухвалив висновок рекомендувати Верховній Раді згідно з пунктом 29 частини першої статті 85 Конституції України перейменувати село Мармузовичі Львівської області на село Андріївка, прийнявши в цілому відповідний проект Постанови номер 2715. Просимо підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віталій Юрійович. Шановні колеги, прошу записатися: два – за, два – проти, для обговорення цього питання. Слово надається народному депутату Рубльову Вячеславу Володимировичу, фракція політичної партії "Слуга народу". Шановні колеги, ми на комітеті опрацювали дане питання. І повірте мені, що на комітеті ми чули і громадське обговорення від представників громади, які приїжджали, від представників села. Це був священик греко-католик, який наполягав разом з громадою на тому, щоб перейменували село Андріївка на честь Андрія Первозваного. І відповідно, повірте мені, я знаю, що деякі наші колеги з інших фракцій будуть говорити про комуністичні назви. Але я вважаю, на Львівщині цього не може бути. Тому що, перш за все, і громада виступає за перейменування саме на Андріївку на честь Андрія Первозваного, і більшість комітету прийняли таке рішення. Прошу вас, колеги, підтримати. Дякую за увагу. Дякую. Слово надається Тарасу Івановичу Батенку, група "Партія "За майбутнє". Ви знаєте, колеги, ми, наша депутатська група "За майбутнє" довго мовчали сьогодні в цьому залі. Так я хочу сказати найбільшим критикам Регламенту: коли ви критикуєте, огляніться на себе. Те, що ви виступаєте не по темі сьогодні пів дня – це не порушення Регламенту? Регламент а критиків і тлумачів Регламенту десятки, якщо не сотні. І стільки ж правди. Тому не шукайте правди там, вона одна. Тепер по темі. Хочу сказати одній шановній фракції, яка наполягає на обговоренні, що прихильників комунізму в селі Андріївка немає. Членів КПУ немає і навіть КПЗУ не залишилося. Тому й не тримайте заручниками мешканців села Андріївка. Пане В'ятрович, в позитивному відношенні до вас, тому не надавайте йому слово, не треба проводити опитування серед громадян цього села. Громадяни України, вони такі самі громадяни і вони не можуть бути заручниками цієї ситуації. Ми не займаємося тут декомунізацією, ми займаємося облудом, ми хочемо перейменувати, мешканці села, на честь Святого Андрія Первозваного. Давайте ми це зробимо, друзі. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановні колеги, шановні жителі Мармузовичів Золочівського району, Львівської області, це саме їхня воля і їхня вимога, і звернення до Львівської обласної ради про те, щоб все-таки селу повернути назву в честь Андрія Первозваного. Насправді я зустрічався з цією громадою, більшість все-таки за таку зміну, хоча, ради справедливості, є частина, які підтримують іншу позицію. Я вважаю, що сила громади завжди є вирішальною, і її слово, і слід підтримувати їхню позицію. Користуючись нагодою, я хотів би ще сказати про інше. Як на мене, це тільки перший етап децентралізації, нас очікує наступний, коли неспроможні фінансово громади прийдуть до влади і будуть вимагати їх приєднати до сильніших, бо вони не здатні утримати ні себе як влада, ні соціальну сферу. Я сьогодні з цієї трибуни звертаюсь до Прем'єр-міністра України. Літом перед канікулами "Батьківщина" зверталася до команди уряду: "Дайте вчителям кошти на відпускні". Дали, але, вибачте, яким чином зняли з IV кварталу. Деяким громадам не вистачає вже грошей для зарплати вчителям. Шановний пане Шмигаль і міністр фінансів, поверніться обличчям до цієї проблеми, ви обіцяли підвищити вчителям зарплати, а сьогодні не можете віддати навіть те, що вже затверджено було в бюджеті на цей рік. Негайно дайте субвенцію педагогічним колективам, тобто всім громадам. Дякую.

Шановні колеги, в 2016-2019 роках в рамках декомунізації в цьому залі перейменовано близько тисячі населених пунктів, таким чином Україна врешті позбувалася тоталітаризму на своїй мапі. Село Андріївка Верховна Рада теж перейменувала в рамках декомунізації, так як ця назва з'явилася в 1946 році. І ви не повірите, але не для увічнення Андрія Первозваного в 1946 році, а в честь увічнення комуністичного активіста Івана Андрєєва, вбитого українськими повстанцями. В 2016 році цьому селу повернули історичну назву Мармузовичі, назва з XV століття. Повернення назви Андріївка є порушенням Закону про декомунізацію і Закону "Про географічні назви". Останній закон називає такі причини перейменування: уникнення повторення назв. Нині є на мапі України близько 70 Андріївок і одні Мармузовичі. Повернення історичних назв – тут навпаки маємо справу відмови від історичної назви. Крім того, поверненням комуністичної назви Андріївка ми ризикуємо створити небезпечний прецедент, і вже незабаром нам можуть знову запропонувати перейменувати Дніпро у Дніпропетровськ нібито в честь Святого Апостола Петра. Знаєте, з цієї трибуни дуже багато говорять про патріотизм. Але я звертаюся до українців, слідкуйте за руками. Хто тиснутиме зелену кнопку, він таким чином буде повертати "червону" назву на мапу України. Дякую і в жодному випадку не підтримуйте цієї назви. Дякую. Будь ласка, Герасимов, тому що це ваше право, ви тепер назад пасуєте голос, я так зрозумів. Хто кому, хто буде? Включіть Герасимова, він передасть. Васильченко, так? Будь ласка. Давайте Герасимов, і передайте конкретно комусь.

і добре знаю, який порушує і міська рада, а потім можуть порушувати обласні державні адміністрації, і як зараз не виконують Закон про декомунізацію. Але це я розкажу в іншому своєму виступі. І сьогодні те, що я чую в залі, нагадало мені суперечки громади, слава богу, вже міста Чорноморськ. Тому що колись місто Іллічівськ, хотіли залишити Іллічівськ в честь назви Святого Іллі. Я думаю, що Ілля точно не знав про існування на мапі України міста, яке не має відношення точно але все ж таки громада знайшла розум і мудрість, і на сьогодні ми на мапі маємо Чорноморськ. Тому, при всій повазі до думки громади, але такі речі не можуть бути повторені, і прецедент, який справді сказав мій колега Володимир, не можуть бути в цій залі. Тому що так ми повалимо, особливо на південній і східній частині України, повернемося знову до цих комуністичних назв. Тому фракція і об'єднання "Справедливість" не буде підтримувати це перейменування. Дякую.

відкликавши головуючого, Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, а потім зрозумівши, що не можна йти по затвердженому ним порядку денному, хоча скажу відверто, він затвердив порядок денний в той же спосіб, в який ми затверджували його два роки. Тобто два роки було нормально, а зараз ненормально. Але це ваша справа. Єдине, люди на нас дивляться, як на ідіотів. Спочатку ви заплуталися в нормах Регламенту, извините меня, закозлили работу Рады, а зараз ми сперечаємося, якого Андрія мають на увазі на Львівщині, в Андріївці. Та спросите этих людей, какого Андрея они имеют в виду. І все. Вони сказали, хочуть бути Андріївкою. Де там комуняки чи комуністи, чи як ви їх там називаєте? Таке враження, що у нас дійсно під цим куполом, як в цирку.

Шановні колеги, декомунізацію вулиць ми робимо або декомунізацію міст, назв міст. У людей одних знову зіштовхуєте лобами: одні хочуть, інші не хочуть. А може ви візьмете головне з того часу і декомунізуєте мізки чиновників? Може треба зробити газ по копійці, який був тоді, і мої батьки були живі, і ми говорили тільки про гарне, не говорили про тарифи? Може воду поставите по копійці? Може поставите електроенергію за копійку? Може все ж таки зробите морозиво по 7 копійок, яке було фруктове? Може хліб по 16 копійок, пригадаємо? А ви сьогодні перейменовуєте вулиці, коли люди голодні. холодильнику щось у людей з'явиться сьогодні після перейменування ваших міст або меж міст? З'явиться у людей сьогодні до вас довіра? У "Нашому краї" говорять, що довіри до вас немає ніякої. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію комітету прийняти в цілому проект Постанови про перейменування села Мармузовичі Буського району Львівської області (реєстраційний номер проекту 2715). Я не можу ставити, я можу тільки таку постанову, але давайте тоді з техніко-юридичним, нехай вони доопрацюють. Добре? Оскільки змінилася була назва району. Сприймається така пропозиція. Тому ще раз ставлю на голосування проект Постанови 2715 прийняти в цілому з відповідним техніко-юридичним доопрацюванням і… Дякую. Прошу підтримати та проголосувати.

По фракціях покажіть. Будь ласка, наступне, це реєстраційний номер проекту 5571. Проект Постанови про перейменування селища міського типу Більмак Пологівського району Запорізької області. Ставлю на голосування розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-232 Рішення прийнято. До слова запрошую голову підкомітету Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталія Юрійовича Безгіна. Будь ласка. дякую пане головуючий. Дивіться, під час попереднього обговорення ми дізналися, що, виявляється, на Львівщині у нас хочуть не на честь Андрія Первозваного перейменувати, а на честь якогось комуніста, да. А також ми дізналися, що у нас з попереднього скликання тисячі перейменувань тут здійснювалося, а проблема не в тому, що була декомунізація, яку треба було робити, а проблема в тому, що ніхто в громадян не питав. І тепер тут ми маємо Більмак. Більмак Запорізької області, який правильно позбавили назви Куйбишеве. Але в мене питання до "Європейської солідарності", чому вони не хочуть дозволити їм перейменуватися в Кам'янку, не в Куйбишеве, а в Кам'янку. Що тут у нас комуністичного? Тому, колеги, у нас є відповідно рішення селищної ради, районної, Запорізької обласної ради, є рішення комітету, яке за результатами розгляду пропоную ухвалити це рішення в цілому та підтримати перейменування селища міського типу Більмак Більмак Пологівського району Запорізької області на селище міського типу Кам'янка. Пропоную підтримати і не займатися популізмом. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, прошу записатися: два – за, два – проти.

Шановні колеги, дорогі українці! На сьогоднішні день у селищі міського типу Більмак Пологівського району (нині вже) Запорізької області, де населення складає приблизно 7 тисяч осіб, склалася ситуація, коли більшість місцевих мешканців не підтримала нову назву цього населеного пункту, тобто назву Більмак. в 2016 році під час обговорення проекту рішення про перейменування цього населеного пункту місцеві мешканці були категорично проти запропонованої назви Більмак. Про цю ситуацію виходили неодноразово статті у газетах "Урядовий кур'єр", "Голос України" і так далі. Також неодноразово це питання піднімалось у засобах масової інформації і надходили чисельні колективні звернення до до Куйбишевської селищної ради, Інституту національної пам'яті, урядової лінії та до Верховної Ради України. Зазначу, що селище міського типу Більмак було засновано у 1782 році і отримало свою першу назву саме як Кам'янка, вірогідніше за все через назву річки, яка тече в цій місцевості. Хочу наголосити, що Запорізька обласна рада підтримала клопотання перед Верховною Радою про перейменування селища міського типу Більмак на Кам'янку. цього перейменування вважається прикра помилка в назві селища, яка була зроблена. Водночас історична назва "Більмак" не стосується географії та історії селища, адже об'єкт "Бельмак-Могила", що розташований поблизу, має інше написання, і натомість назва Кам'янка має безпосереднє відношення до селища. Під час громадських слухань більше 85 відсотків населеного пункту виступило за це перейменування. Прошу підтримати, щоб Більмак став Кам'янкою.

Шановні колеги, Роман Лозинський, об'єднання "Справедливість". Як завжди всеохопно представлено питання Віталієм Безгіном. Пропозиція нашого об'єднання – переходити до голосування та підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прекрасна пропозиція. Дякую. Слово надаю народному депутату Морозу Володимиру Вікторовичу,

Дякую, шановний головуючий. Наші громадяни нас дивляться, и у них уже крыша тихо едет, вони не можуть зрозуміти, чим ми тут займаємося, чому ми розглядаємо питання, які дійсно є сьогодні… Безумовно, питання Кам'янки дуже важливе. Я хочу нагадати, як це все відбувалося. А відбувалося наступним чином: придумали декомунізацію, і замість того, щоб люди самі визначили, як їм називатися, зверху нав'язали їм назви. Але була одна вимога: враховуючи певні аспекти окремих головуючих попередньої Верховної Ради, щоб в назвах нових не було букви "р" – і зараз з цього проблеми всі. Шановні колеги, я хочу пояснити нашим громадянам, які дивляться "Раду". Чому ми не можемо розглядати інші питання порядку денного? Тому що вчора, як і сьогодні, "слуги народу" вирішили зняти головуючого і замінити іншим. Із-за чого? Із-за того, що він нібито не в регламентний спосіб затвердив порядок денний, хоча ми так його затверджували два роки, чесно кажучи. Тобто два роки було регламентно, а вчора стало нерегламентно. Ну, добре, бачили ми різне. А потім після того, як його відкликали, з'ясувалося, що цей порядок денний не можна виконувати – треба інший. А от інший треба погодити на Погоджувальній раді, яку скликає Голова Верховної Ради, якого зняли з керування. Тобто спочатку треба було затвердити новий порядок денний, а потім міняти головуючого і все. І тому зараз країна два дні дивиться на цей ідіотизм і не розуміє, в умовах енергетичної кризи, загрози нової хвилі пандемії ми тут сперечаємося, де комуністи є, а де комуністів нема. Да комуністи всюди, хочу вас заспокоїти. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату В'ятровичу Володимиру Михайловичу, фракція "Європейська солідарність". Шановні колеги, от ми тут любимо всі апелювати до того, що люди хочуть. От якби ви хотіли знати, що люди хочуть, зокрема, в Більмаку, ви би, можливо, звернули увагу на листи, які, зокрема, вам кожному надіслані від сотень мешканців, зокрема, села Більмак. Люди звертають увагу на те, що вони вже скасовували в суді незаконне рішення селищної ради від 2017 року про перейменування Більмака на Кам'янку. Повторне рішення від 2020 року знову зараз в суді. Отже, я зацитую, якщо ви не читали цих листів. Люди дедалі більше розуміють, що "Більмак" – назва автентична з глибокими історичними коріннями. Цю пропозицію також підтримує Український інститут національної пам'яті та провідні науковці, історики Запорізької області та Інституту української археографії і джерелознавства Академії наук. До звернення додаються висновки цих фахових інституцій. З огляду на це, пишуть мешканці Більмака, яких ви, очевидно, хотіли би почути: "Просимо об'єктивно підійти до перейменування нашого селища і, щонайменше, відтермінувати прийняття постанови до вирішення спору в судовому порядку". Колеги, чи є хоч одна причина, чому б ми мали не дослухатися до цих людей, мешканців Більмака? Давайте поважати і мешканців селища, і позицію фахових інституцій, а не лише рішення рад. І давайте принаймні, справді, дочекаємося рішення суду. Тому прохання не підтримувати цієї постанови. Дякую. Дякую. Шановні колеги, я ставлю на голосування пропозицію комітету прийняти в цілому проект Постанови про перейменування селища міського типу Більмак Пологівського району Запорізької області (реєстраційний номер проекту 5571). Прошу підтримати та проголосувати.

За-231 Рішення прийнято. Шановні колеги… (Шум у залі) А ми вже не встигнемо, вже 14:00. Тому пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую.